poštovani kolege zastupnici, nastavljamo sa radom kako je i najavljeno s točkom dnevnog reda: - Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o sastanku Europskog vijeća održanog 20. i 21. listopada 2016. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnio je izvješće u skladu sa člankom 11. stavak 3. Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima. Izvješće ste primili na sjednici. Pozdravljam predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenkovića. Molim ga da podnese uvodno izlaganje. Izvolite gospodine predsjedniče Vlade. Dobar dan. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjene kolegice i kolege. Meni je zaista drago da sam ovako brzo ponovno u Hrvatskom saboru samo nekoliko dana nakon što je Vlada dobila povjerenje u najvišem predstavničkom tijelu Republike Hrvatske. Kada sam predstavio program Vlade Republike Hrvatske naglasio sam da će se Vlada angažiranije usmjeriti na djelovanje i na politike u okviru našega članstva u Takva obaveza Vlade Republike Hrvatske proizlazi iz ranijih odluka Hrvatskoga sabora kojim se članstvo u Europskoj uniji definira kao strateški nacionalni cilj ali isto tako i jasno izraženu volju većine hrvatskih birača na referendumu koji je održan u siječnju 2012. godine. Stoga smatram da bi proces donošenja odluka uključujući i na europskoj razini trebao biti što više transparentan i uključivati sve institucije i aktere a osobito hrvatsku javnost i u tom kontekstu polučiti snažan interes političkih stranaka osobito parlamentarnih da o tome izražavaju svoje stavove. Upravo s tim ciljem i radi produbljivanja dijaloga između Vlade i Hrvatskoga sabora posebno o onim temama koje su u fokusu EU danas želim započeti s praksom redovito izvješćivanja javnosti pa i zastupnika o raspravama i zaključcima sastanaka Dakle, moja je namjera da nakon svakog sastanka Europskog vijeća dođem pred plenarnom sjednicom Hrvatskoga sabora i da dijalog o ovim temama postane redoviti dio aktivnosti ovog visokog doma. Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade u europskim poslovima određuje da predsjednik Vlade barem jednom godišnje, dakle samo jednom izvješćuje Hrvatski sabor o sastancima Europskog vijeća. Ja mislim da bi ova nova praksa pridonijela punoj informiranosti hrvatske javnosti o važim političkim odlukama koje se donose na razini šefova država i vlada EU. Stoga mi dopustite da vam predstavim izvješće o sastanku koji je održan prošloga tjedna, dakle 20. i 21. listopada u Bruxellesu. Glavne teme ovog sastanka Europskog vijeća bile su migracije, vanjski odnosi, prije svega odnosi EU i Rusije, trgovinska politika te ostala globalna i ekonomska pitanja. Sve su to pitanja koja su od velikog interesa za Hrvatsku a posebno tema o kojoj se raspravlja praktički u kontinuitetu posljednje 2 godine a to je pitanje migracija. Stoga su sa mnom danas ovdje u Hrvatskom saboru i potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova gospodin Stier i ministar unutarnjih poslova gospodin Orepić koji svaki na svojoj razini kao i njihovi prethodnici raspravljaju i iznose stajališta RH o ovim temama u okviru institucija EU. Slovačko je predsjedništvo kao prioritete za predstojeće razdoblje naglasilo operacionalizaciju europske granične i obalne straže, provođenje sustavnih provjera na vanjskim granicama i svojevrsni povratak schengenskom sustavu. Europska granična i obalna straža uspostavljena je formalno prije otprilike mjesec dana te je cilj uložiti maksimalne napore da bi njen kapacitet dosegao svoju puninu do kraja godine. Dakle, to je namjera Europskoga vijeća. Važno je napomenuti i da se u okviru europske granične i obalne straže jamči istovjetan tretman i država članica koje su već u okviru schengenskoga sustava i one koje su trenutno izvan schengenskog sustava, a to je osobito važno za Hrvatsku koja se kao što znate priprema da ispuni kriterije za uključivanje u schengenski sustav. I zato mi je posebno zadovoljstvo reći da će u djelovanju europske granične i obalne straže sudjelovati i naši pripadnici osobito pripadnici MUP-a. Pri tom smo potpuno svjesni kako će službenici granične policije unatoč cijelom trudu da riješe problem migracijskog rizika na vanjskih granicama EU dati doprinos koji je bitan u rješavanju ovog problema, ali ne mogu biti jedini koji će ga riješiti u smislu zaštite vanjskih granica. Glavni dio rasprave tijekom sastanka Europskoga vijeća odnosio se na trenutni snažan migracijski pritisak koji je i dalje prisutan na sredozemnoj ruti te je glavnina dijaloga vođena od strane izravno pogođenih zemalja, dakle prije svega je tu riječ o Italiji i drugim sredozemnim državama. Bitan aspekt je sigurnosna dimenzija te u tom kontekstu potreban sustav provjera na vanjskih granicama EU. Kad je riječ o Hrvatskoj mi kontinuirano dajemo doprinos operacijama Frontex-a te pružamo potporu državama na tzv. istočno-mediteranskoj ili zapadno-balkanskoj ruti, dakle onima u EU i onima koji su izvan EU i i nastavit ćemo aktivno pridonositi radu nove agencije i u pogledu ljudstva i u pogledu tehnike. Usuglasili smo također da je sprječavanje nezakonitih migracija i vraćanje nezakonitih migranata ključno za uspostavu sigurnosti u zbog čega je nužna zajednička politika vraćanja na razini cijele EU. Rasprava se vodila također i oko razumijevanja koncepta europske solidarnosti. To je jedno izuzetno bitno pitanje i vidite iz nastupa kolega da ono predstavlja suštinu trenutno različitih stajališta pojedinih lidera. Dok je većina čelnika unije i većina država članica na tragu stvarne solidarnosti u provedbi odluka o premještaju i preseljenju kao i provedbi svih dijelova sadržaja izjave između EU i Turske određene države i dalje zagovaraju pristup na temeljima tzv. fleksibilne solidarnosti. One smatraju da EU članice mogu najbolje pridonijeti na dobrovoljnoj osnovi i na temelju vlastitih kapaciteta rješavanju trenutne izbjegličko migracijske krize u odnosu na koncept koji je utvrđen u najvećoj mjeri prošle godine. Države članice su se usuglasile da postoji veliki napredak u identifikaciji i registraciji neregularnih migranata na vanjskih granicama. Unatoč tome one države koje u ovom trenutku imaju kontrolu na unutarnjim granicama istaknuli su da još uvijek nije postignuta adekvatna kontrola vanjskih granica EU. I upravo stoga će kontrole na unutarnjim granicama zadržati u narednom razdoblju Austrija, Njemačka, Danska, Švedska i jedna ne članica EU ali članica Schengena Norveška. Na sastanku je sudjelovala i visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini koja je šefovima država i vlada održala jednu prezentaciju na temu partnerskih okvira i sporazuma koji se nazivaju kompakti sa 5 prioritetnih afričkih država a to su Niger, Nigerija, Mali, Etiopija i Senegal. Cilj te suradnje je suzbijanje migracijskih pritisaka i direktno nastojanje da se problem riješi u korijenu na izvorištu problema samih migracija. Ona je izrazila spremnost da se ovisno o sredstvima i pozitivnoj ocjeni Vijeća u prosincu ovaj koncept proširene neke druge zemlje koje predstavljaju jasan migracijski rizik za članice EU. Dosadašnje pregovore sa zemljama koje predstavljaju emigracijski rizik su u najvećoj mjeri lideri EU ocijenili pozitivno. Istaknuta je ujedno i vrlo zahtjevna, nekad složena unutarnja politička situacija u pojedinim od tih zemalja koja naravno pridonosi njihovoj destabilizaciji, ugrožava sigurnost. Podsjećamo da su pravi rizici imigracija i ovog izbjegličkog vala tzv. nefunkcionalne države u kojima iz niza političkih sigurnosnih razloga, gospodarskih, financijskih, siromaštva, ratova, unutarnjih sukoba sustavi jednostavno ne funkcioniraju dovoljno dobro i onda se one prelijevaju na europski kontinent. Stoga je presudno imati sveobuhvatni pristup migracijskoj politici počevši od pravih uzroka migracija do dijaloga sa državama podrijetla i tranzita oko upravljanja migracijskim tijekovima. Naglasili smo da je ključno da uz operativno obavljanje kontrolom granica, sve ono što provodi EU na razini unutarnje sigurnosti važno pojačati napore u zajedničkoj vanjskoj politici i zajedničkoj razvojnoj politici. Zbog izgradnje institucija i stabilnih država u onim područjima koje su izvor migracijskog izbjegličkoga vala. Migracije će u svakom slučaju ostati još čitav niz mjeseci na dnevnom redu Europskoga vijeća, a ponovno će se o tome raspravljati, vidjeli ste onaj summit koji je bio u Bratislavi prije nekoliko tjedana i na Europskom vijeću u prosincu, a i na Europskom vijeću u formatu 27 koji će u prvoj polovici iduće godine organizirati Malta kao sljedeća predsjedavajuća Vijeća EU. Također smo održali raspravu o trgovinskoj politici i njenom utjecaju na gospodarski rast i zaposlenost. U vezi ove teme naglašen je problem sve veće zabrinutosti javnosti u državama članica za očuvanje dostignutih standarda EU što utječe i na odnos prema trgovinskim sporazumima, a posebno je u ovom kontekstu bio apostrofiran sveobuhvatni ekonomski i trgovinski sporazum između EU i Kanade o kojem se u ovom kontekstu Vijeća od prošlog tjedna najviše i raspravljalo. Ti sporazumi su važni i za Hrvatsku. Dakle, vodimo računa da EU ima zajedničku trgovinsku politiku. Smatramo da je sporazum sa Kanadom jedna prigoda koja će povećati poslovne mogućnosti i za europska poduzeća u Kanadi, a samim time i za hrvatska poduzeća ukidanjem ili snižavanjem carina. CETA bi trebala donijeti opipljive koristi europskim potrošačima i poduzećima i to u većini slučajeva odmah nakon stupanja na snagu. Tim će se europskim, pa i hrvatskim poduzećima osobito onim manjima omogućiti bolje tržišne prilike, dok bi europski izvoznici mogli uštedjeti stotine milijuna eura godišnje. Kanada kada s porezom stupi na snagu bi ukinula carine u vrijednosti od 400 milijuna eura na robu podrijetlom iz EU, a na kraju prijelaznih razdoblja za ukidanje carina ta će brojka narasti na 590 milijuna eura godišnje. Stoga je Hrvatska dala potporu potpisivanju i privremenoj primjeni sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma sa Kanadom kao i njegovoj što skorijoj ratifikaciji u nacionalnim parlamentima. Sutra ćemo imati i na sjednici Vlade odluku o sporazumu o strateškom partnerstvu između Kanade i EU, tako da tako da kada je riječ o Hrvatskoj obavit ćemo sve one ključne formalne pretpostavke da ukoliko dođe do situacije da se sporazum potpisuje budemo u potpunosti spremni za taj čin. Problem koji je nastao to vidite iz medija je u Belgiji koja je vrlo specifična kada je riječ o međunarodnim sporazumima zbog svog ustavnog ustrojstva, nadležnosti federalne razine, nadležnosti regionalnih parlamenata. U ovom trenutku se nastoji iznaći rješenje po kojem bi i belgijska frankofonska pokrajina, dakle Valonija ipak dala suglasnost federalnoj Vladi za sklapanje ovoga sporazuma. Ovo je izuzetno bitno zbog međunarodne vjerodostojnosti EU kao aktera u globalnim odnosima i kao potencijalnog partnera s kojim se može i treba pregovarati o ovoj vrsti sporazuma. Na sastanku je također podržano sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Japanom kao i jedan načelni politički dogovor da se na stručnoj razini ti pregovori završe do kraja godine. Ono što smo posebno istaknuli, a ja sam to u svom izlaganju rekao da je nužno da sadržaj ovih sporazuma u duhu što veće transparentnosti na kvalitetan način približimo javnostima država članica. Druga tema koja je dominirala u raspravi o trgovini odnosila se na modernizaciju trgovinskih zaštitnih instrumenata. Hrvatska naravno dala podršku radu na njihovoj modernizaciji. Naše je stajalište da pravila EU trebaju biti transparentnija, predvidljivija, dostupna malim i srednjim poduzetnicima te brža i učinkovitija u smislu odvraćanja partnera od korištenja dampinga i drugih nepoštenih praksi. Kad je riječ o prijedlogu u vezi pravila o neprimjeni nižeg iznosa pristojbe mi smo pozdravili sve dosadašnje prijedloge koji će dovesti do prevladavanja različitih stajališta unutar Vijeća, te očekujemo uravnoteženi dogovor između članica do kraja ove godine. O ostalim globalnim i gospodarskim pitanjima najvažnije je stajalište glede Europskog fonda za strateška ulaganja, dakle do 6. prosinca a to znači uzimanje u obzir analize rezultata neovisne konzultantske kuće koja je u ovom proteklom razdoblju, dakle ovo je ključni projekt Komisije Junckerove da se potakne gospodarstvo, da se generira rast i razvoj upravo iniciralo ovaj europski Fond za strateška ulaganja kojeg onda treba kombinirati sa europskim strukturnim investicijskim fondovima. U tom pogledu ovaj fond je nastao kao zajednička inicijativa Europske komisije i grupacije Europske investicijske banke s ciljem mobiliziranja javnih i privatnih sredstava kako bi se nadoknadio nedostatak investicija u EU nakon dugotrajne i višegodišnje financijske krize. Ovaj je fond okosnica plana ulaganja za Europu i njime se želi mobilizirati 315 milijardi eura za ulaganje. Hrvatska je pozdravila taj dosadašnji rad koji je postignut u prvoj godini provedbe plana ulaganja za Europu kao i glavne financijske mjere europskog Fonda za strateška ulaganja. Također smo naglasili kako možemo podržati produženje rokova provedbe za dodatne dvije godine ovisno o rezultatima te neovisne analize a osobito ravnomjernijeg financiranja projekata u svim članicama EU. Glede vanjskih odnosa održali smo na večeri koja ima malo neformalniji karakter vrlo temeljitu raspravu o aktualnim odnosima s Rusijom koja se odnosila i na kontekst trenutne situacije u Siriji i na kontekst ruske uloge glede ilegalno anektiranog Krima u Ukrajini, privremeno okupiranih područja Donjecka i Luganska kao dvije ukrajinske regije te potrebe za vrlo principijelnim i jasnim stajalištem i to jedinstvenim stajalištem EU kada je riječ o poštivanju međunarodnog prava, poštivanju bilateralnih sporazuma, teritorijalnog integriteta kao i poštivanja aktualnog još uvijek važećeg restriktivnog režima koji EU ima prema Rusiji. Naravno da se i dalje radi o tzv. dvostračnom pristupu EU prema Rusiji. Jedan je principijelan, drugi je da vodi računa o Rusiji kao globalnom akteru i u tom smislu postoji naravno dijalog i trgovinski odnosi koji su van restriktivnog režima. Dogovoreno je da se o ovoj temi ponovno raspravlja na Europskom vijeću u prosincu. Dodatno smo raspravili u ovom kontekstu i situaciju sa negativnim referendumom o Sporazumu o pridruživanju između Ukrajine i EU koji je organiziran u Nizozemskoj u travnju. Vi znate da je taj referendum premda savjetodavnog karaktera nažalost bio negativan. Trenutno radimo na rješenjima koja bi trebala pomoći Nizozemskoj kako da se nađe i političko i pravno održivo rješenje koje bi omogućilo stupanje tog sporazuma na snagu, a istodobno uvažilo možda određene poruke koje su se tijekom referendumske kampanje u Nizozemskoj čule glede određenih aspekata suradnje s Ukrajinom. I ovdje je riječ o vjerodostojnosti EU kao globalnog aktera s kojim u slučajevima kada imate regionalni parlament jedne članice ili referendum koji je organiziran dakle ex post nakon što su oba doma nizozemskog Parlamenta ratificirala sporazum nakon toga poslao negativan signal govori o našem kredibilitetu na međunarodnoj razini u smislu postojanosti u poštovanju onoga što je ispregovarano, a to je i za Ukrajinu u ovom slučaju i za Kanadu izuzetno važno. Konačno, na ovom Europskom vijeću dakle uz mene kao novog predsjednika Vlade Republike Hrvatske po prvi put je sudjelovala i nova britanska premijerka Theresa May tako da u neformalnim raspravama niti tema o referendumu koji je održan u UK glede izlaska iz EU nije bila zaobiđena. Ono što je bilo sasvim jasno da se prije nego što formalno London notificira druge države članice o namjeri poštivanja referendumskog rezultata nema pregovora. Oni će nastupiti tek najvjerojatnije nakon ožujka kada je prema internom kalendaru u UK predviđeno da se ta notifikacija dogodi. A ja sam upravo maloprije razgovarao sa glavnim pregovaračem sa strane Europske komisije bivšim francuskim ministrom vanjskih poslova i povjerenikom Micheleom Barnierom koji je od predsjednika Junckera zadužen da vodi te pregovore u budućnosti u ime država članica zajedno sa službama vijeća o metodologiji i ključnim načelima tih pregovora. Jer vodimo računa, a to je presedan, nikada dosada se nije dogodilo da prije Lisabonskog ugovora čak nije ni pravno bilo predviđeno, dakle nije postojao aktualni članak 50. Ugovora o EU na temelju kojeg jedna država članica može i izaći iz EU da se utvrde temeljna načela dakle kako pregovarati izlazak. Drugo, kako dogovoriti tranzicijsko razdoblje. I treće vidjeti koja vrsta ugovornog odnosa i uopće političkog odnosa između EU od 27 i UK nakon što se to razdoblje završi može doći na dnevni red. Riječ je o izrazito kompleksnom pitanju koje nije samo pitanje članstva u institucijama. Riječ je o pitanju koje pogađa državljane UK-a koji žive u EU i državljana EU koji žive u UK-u. Tu je i Tu je i pozicija Hrvatske vrlo bitna zbog slobode kretanja ljudi i primjene one formule od 2+3+2 koja je bila ispregovarana za vrijeme naših pristupnih pregovora sa EU prije nekoliko godina. Postoje i značajne financijske posljedice na Proračun EU. Mi smo u ovom trenutku u fazi revizije tzv. višegodišnjeg financijskog okvira, dakle 7-godišnjeg Proračuna EU koji traje kao što znate od 2014. do 2020. Revizija se pregovara u ovom trenutku. Ideja je da to bude kraj ove godine i početak 2017. Znate da se Proračun EU 80% financira sredstvima od 10-ak gospodarski najjačih država članica. Među njima je naravno i UK. Dakle, osim institucionalnog aspekta konkretnog aspekta izlazak UK-a imat će i značajne financijske posljedice na ne samo u 7-godišnjem nego i na godišnjoj razini, a to se onda naravno odnosi i na obveze UK-a koji će u onom pravilu kao što znate traje tih ne samo do 2020. kada bi se ovaj cijeli proces prema predviđanjima sada trebao završiti nego vjerojatno do 2023. U svakom pogledu mogu reći da je Hrvatska kvalitetno prihvaćena, da su sve teme i migracijske i trgovinske i vanjskopolitičke teme oko kojih sam u ime Hrvatske artikulirao naše interese i da je u interesu hrvatske javnosti i Hrvatskog sabora da ovim putem u budućnosti redovito sudjelujemo u tim raspravama. Važna je uloga nacionalnih parlamenata i u procesu donošenja odluka i provođenja načela supsidijarnosti, pa i načela proporcionalnosti, aktivnosti koje ćete vi kao hrvatski zastupnici imati u različitim formatima suradnje sa kolegama iz drugih nacionalnih parlamenata i Europskim parlamentom i zato želim da ova praksa koju radimo, evo stjecajem okolnosti odmah na početku ovog saziva Hrvatskog sabora pridonese većoj senzibiliziranosti hrvatske javnosti o odgovornostima hrvatske Vlade, pa naravno onda i ministara u različitim formacijama Vijeća. Mnogi od vas koji ste bili u vladi sada ali i onoj ranije znate koliko je važno da evo u samo tri godine članstva dignemo stupanj informiranosti i uključenosti svih političkih stranaka u ovaj proces. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Replike? Prvi od zastupnika koji se javio za repliku je poštovani zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine Plenković, drago mi je da ste došli u Hrvatski sabor obratiti se nama i zapravo nas brifirati o tome što se događa u Bruxellesu. Međutim koliko sam ja shvatio Hrvatska u biti samo radi ono što Bruxelles nalaže meni je žalosno što Hrvatska nastavlja s politikom sankcija prema Ruskoj Federaciji iako od tih sankcija nema ama baš nikakve koristi već samo ekonomsku štetu čega smo svi svjedoci. mjere poput uvođenja viza za ruske državljane su također se pokazale kao kontraproduktivne za naš turizam. Htio bih se osvrnuti na još jednu stvar, rekli ste da treba poštivati teritorijalni integritet pa zato Rusi navodno su krivi za krizu istočnoj Ukrajini što je po meni pogrešna činjenica jer u istočnoj Ukrajini Rusija nema svoju vojsku niti policiju, niti djeluje tamo. A što se tiče Krima,

Božo (MOST)** Kolega zastupniče da se referirate na ono što je bilo u govoru i izlaganju. Hvala. uključen./ … spomenuo je gospodin Plenković, da zauzima stav EU prema Rusiji zbog situacije na Krimu. Ali na Krimu nije jedan metak bio ispaljen tamo su građani Krima sami na referendumu odlučili da žele biti dio Rusije. A što se tiče EU mi smo vidjeli koliko ona poštuje integritet teritorijalni drugih zemalja i vidjeli smo u Afganistanu tamo vrši okupaciju već 15 godina u sklopu NATO-a isto i u Libiji. To je sve jedna strahota i cijela ta izbjeglička kriza je zapravo počela u Bruxellesu i Washingtonu, a ne … /Govornik Cijenjeni zastupniče gospodine Pernar, moram priznati da me jako iznenađuje da jedan hrvatski zastupnik ima ovakvu retoriku i ovakve stavove o tako kapitalnim, bitnim pitanjima kao što je odnos prema Rusiji i situaciji u Ukrajini. Ne znam tko bi to u Hrvatskom saboru nakon iskustva agresije na Hrvatsku 1991. godine mogao sa iole malo boljom informiranosti od ove vaše zauzimati ovakva stajališta kada je riječ o kršenju međunarodnoga prava, kada je riječ o nepoštivanju bilateralnih sporazuma i kada je riječ o aneksiji teritorija druge zemlje. Da se ovakva retorika koju vi sada govorite ovdje, poštovani kolega Pernar, primjenjivala na RH onda onda mi danas ne bi imali 56 tisuća kvadratnih kilometara, onda dijelovi RH koji su danas integralni dio našega teritorija vrlo vjerojatno ne bi bili dio našega teritorija, to je nešto o čemu vi u svojim nastupima možda ne vodite računa, ali vodite računa da vi niste taj koji kreira vanjsku politiku RH, nju kreira hrvatska Vlada u suradnji sa predsjednicom, a ona će biti odgovorna u skladu s međunarodnim pravom i u skladu sa europskim vrijednostima. Kada je riječ o viznom režimu kojeg ste također spomenuli, vodite računa da on nema nikakve veze sa ovim kontekstom sada, on je bio dio naših pristupnih pregovora kada članica koja pristupa Uniji prihvaća pravnu stečevinu. A jedna od stečevina EU je i politika viznog režima prema trećim državama. Točno je da je to dovelo do određenih poteškoća u smislu broja turista koji dolaze bilo iz Rusije, bilo iz Turske, ali zato postoje hrvatska veleposlanstva, zato postoji suradnja sa turoperatorima, sa turističkim agencijama koje mogu na vrlo kvalitetan način riješiti problem koje imaju i druge zemlje članice EU, a isto tako primaju turiste iz onih zemalja za koje je to potrebno.

prvo pozdravljam vaše izlaganje i drago mi je da će to postati praksa, ukoliko je moguće u budućim izlaganjima i informacijama da dobijemo još neke detaljnije informacije o sastancima naravno koje su prilagođene javnosti odnosno javnoj raspravi. Posebno mi je drago da se raspravljalo o trgovinskim sporazumima sa Kanadom i mogućnošću da naše tvrtke tamo vrlo brzo bez dodatnih troškova nastupaju i šire svoja tržišta. Također me zanima da li se u okviru rasprave o ostalim gospodarskim stvarima raspravljalo možda o energetskoj politici s obzirom da je Hrvatska vrlo zainteresirana za to područje i ima otvorene odnose sa jednom susjednom zemljom Mađarskom, radi se o INA MOL pogotovo zato što je evo danas vaš ministar gospodin Dobrović najavio zatvaranje rafinerije u Sisku. Volio bih da se o tome referirate, to je vrlo bitno, radi se o više stotina radnih mjesta u Sisku a ja sam uvjeren sutra i u Rijeci. I sutra je moguće da naša INA postane samo dispečer odnosno veleprodaja MOL-a. Znači vrlo je bitno da vi nametnete tu temu na Europskom vijeću vašem kolegu Orbanu i da na taj način zaštitite našu proizvodnju jer nama nije svejedno kao što je možda ministru Dobroviću a ja se nadam da također vama nije svejedno da li će se u hrvatskim rafinerijama proizvoditi nafta i da li …/Govornik se ne razumije./… stvarati dodanu vrijednost. Molim vas da se očitujete o tome i da zaštitite rafineriju u Sisku i te radnike da se ta rafinerija u budućem razdoblju kao što je najavio ministar Dobrović ne zatvori. Hvala vam lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Marasu. Odgovor na repliku predsjednik Vlade. Hvala lijepa kolega Maras. Vi ste bili ministar i išli ste na vijeća koliko je meni poznato, znate tehnologiju rada, znate karakter rasprava koji se tamo vode. Budući da je format Europskoga vijeća takav da za stolom sjede isključivo šefovi država i Vlada a uz predsjednika Europskog vijeća, turskog predsjednika komisije Junckera i gospođu Mogherini te svega nekoliko suradnika te svega nekoliko suradnika. Izvješća koja sam vam podnio je rezime rasprava koje su trajale više od 11 sati. Nije moguće da u jednom ovakvom izlaganju vam prepričam sve što su tamo pojedini kolege izlagali. Međutim kada je riječ o energetskoj politici u ovom širem smislu nije bilo riječi na ovom sastanku da je …/Govornik se ne razumije./… inače ne bi bilo vremena za sve ovo drugo o čemu sam govorio. Ja sam se sastao na margini kratko kurtoazno mogu reći sa mađarskim premijerom. Dogovoriti ćemo poseban susret koji treba biti kvalitetno pripremljen na način da u to budu uključena sva resorna ministarstva i da se dotaknu sva pitanja koja su važna u odnosima između Hrvatske i Mađarske. i Mađarske. Odnos INA-e i MOL-a u ovoj strateškoj naftnoj kompaniji za Hrvatsku jedna od najkrupnijih pitanja. Izjave ministra Dobrovića, a vidim da je on kasnije to demantirao su očito malo krivo prenesene barem u naslovima nekih portala. Prema tome, hrvatska Vlada se još nije formalno ni sastala, nikakvih rasprava o rafineriji niti neformalnih, niti formalnih na ovaj način nije bilo. Ono što sam napravio danas s obzirom na ove informacije o prijevozu nafte u Rijeku, dakle rafineriju Rijeku a ne u INA-u, ja sam razgovarao sa predsjednikom uprave INA-e Zoltanom Aldottom i dogovorio da idućega tjedna relevantni predstavnici nadležnih ministarstava u hrvatskoj Vladi razgovaraju sa upravom INA-e o aktualnom stanju. U kontaktu sam sa našim kolegama u Sisačko-moslavačkoj županiji i želim izaći u susret brizi i ja izražavam zabrinutost radnika u rafineriji i hrvatska Vlada će učiniti sve da zaštiti interese i Vlade i države a i zaposlenika u INA-e a osobito u rafineriji Sisak. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Marin Škibola. Izvolite. **Škibola, Marin (Živi zid)** Hvala poštovani predsjedniče Sabora, hvala premijeru. Moje pitanje je vezano za Valoniju u Belgiji, da li možete konkretno objasniti kako će Europska unija riješiti tu situaciju u Belgiji i da li će sutra doći do potpisivanja sporazuma između Kanade i Europske Odgovor na repliku predsjednik Vlade. Je li radi mikrofon? Radi. Kažem, detaljno sam razgovarao sa belgijskim premijerom Michelom. Riječ je o stavu određenih političkih stranaka u Valoniji koji iz svojih razloga artikuliraju određene zamjerke na sadržaj ovog sporazumije koje su se mogle čuti ne toliko u raspravi o sveobuhvatnom sporazumu sporazumu između Europske unije i Kanade već u procesu pregovora koji je paralelno u tijeku između Europske unije i SAD-a. U Briselu je sve te dane dok smo bili tamo bila i kanadska ministrica trgovine koja je obavljala razgovore i sa Europskom komisijom dakle vodimo računa. Niti Belgija a još manje Valonija nije subjekt u tim pregovorima. Dakle pregovara se na razini I rješenje koja se trenutno traži je rješenje koje bi zadovoljilo nekoliko zamjerki koje dolaze, možemo to tako reći iz političkih stranaka u Valoniji a da se pri tome ne ide u promjenu sadržaja samoga sporazuma već da se nađe pravno rješenje koje bi bilo održivo i koje bi dopustilo valonskim vlastima da daju suglasnost federalnoj razini u Belgiji za sklapanje ovoga sporazuma. Ja vjerujem da će umješnost belgijskog premijera koji inače mora biti jako sufisticiran u političkom smislu da bi upravljao toliko u ustavnopravnom pogledu kompleksnom zemljom doći do izražaja i da se neće na ovaj način narušiti međunarodna vjerodostojnost Europske unije kao aktera u sklapanju međunarodnih sporazuma. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Sljedeći zastupnik koji se je javio za repliku je zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče. Poštovani premijeru, zahvaljujem se evo što ste došli u Hrvatski sabor i upoznali nas znači sa sastankom na kojem ste prisustvovali i to je jedan jako pozitivan korak. Isto tako pohvalio bih činjenicu da ste zahtijevali veću transparentnost što se tiče znači tog trgovinskog sporazuma sa Kanadom i upoznavanje i javnosti a evo i nas koji ovdje sjedimo u ovom Visokom domu sa sadržajem tog sporazuma. I evo ja se nadam da će i prije samog ratificiranja ovdje u Hrvatskom parlamentu da će i javnost a i mi ovdje koji smo saborski zastupnici jer trebamo dignuti ruku za to biti upoznati s time koje su štete a koje koristi za hrvatsko gospodarstvo, poljoprivredu a i društvo u cjelini. Znači ja očekujem da ono što ste najavili da će se dogoditi i da ćemo i mi ovdje kao saborski zastupnici biti bolje upoznati sa samim ugovorom. Hvala. Andrej (HDZ)** Samo kratko, dakle transparentnost u pregovaranju međunarodnih ugovora ima dvije svoje dimenzije. Jedna je svojevrsna politička pedagogija i formiranje javnosti koja je nužna i bitna da se demistificiraju ti pregovori. Drugo, je da se pregovaračima ipak ostavi određena margina da nije baš sve unaprijed na internetu i da oni mogu kroz pregovore sa drugom stranom doći do određenih kvalitetnih kompromisa. Ono što je važno u odnosima između Hrvatske i Kanade mislim da postoje jasni interesi svih naših tvrtki, naših poduzetnika koji žele imati jednostavniji, lakši i kvalitetniji pristup kanadskom tržištu. Sigurno je da interes za ulaganja u Hrvatskoj postoji i od strane kanadskih partnera. Prema svim informacijama nadležnih ministarstava od ovakvog sporazuma hrvatskih poduzetnici i hrvatska država mogu imati samo koristi. Reći ću vam primjer postoje države članice EU koje trenutno imaju zahtjev viznog režima od strane Kanade, dakle imaju nejednak tretman i one su u ove pregovore ušle sa ciljem da se i taj problem riješi. Hrvatska je na sreću to pitanje riješila ranije tako da nije predstavljalo nikakvu prepreku za davanje naše suglasnosti. Ministar vanjskih poslova inače pitanje vanjsko-trgovinskih aktivnosti je u nadležnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova, kada dođe vrijeme će u objašnjavanju sadržaja ovoga sporazuma pred Hrvatskim saborom vrlo detaljno iznijeti preciznu analizu trgovinske razmjene potencijalnih koristi od ovoga sporazuma i svega onoga što sam ja dosada pročitao i informirao se i vidim samo pozitivne aspekte. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvi klub koji se javio za raspravu je Klub zastupnika SDP-a i u njihovo ime predstavnik kluba Joško Klisović. Izvolite.

Hvala gospodine predsjedniče Sabora. U ime kluba SDP-a pozdravljam predsjednika Vlade i ministre Orepića i Stiera kao i praksu informiranja Sabora o sastancima Europskog vijeća. Nekada su se sastanci Europskog vijeća održavali dva puta godišnje, no izazovi s kojima se EU suočava uvjetovali su sazivanje ovih sastanaka puno češće, gotovo mjesečno. Stoga ja pozdravljam i najavljenu želju i spremnost predsjednika Vlade da svaki put nakon sastanka dođe u Sabor i informira Sabor o radu Europskog vijeća. Jer europska politika više nije dio vanjske politike ona je primarno unutarnja politika koja izravno utječe na građane i rad državnih institucija uključujući i Hrvatskog sabora. Ali gospodine predsjedniče Vlade nemojte doživljavati informiranje Hrvatskog sabora kao informiranje o onome što su drugi govorili na sastanku. Nas prije svega zanimaju hrvatski stavovi što vi iznosite u naše ime i moramo vidjeti kako Sabor može doprinijeti definiranju takvih stavova, dati svoj doprinos. Prošlotjedno Europsko vijeće bila je borba s neuspjehom i to po svim točkama dnevnog reda. U pitanju migracija imamo prebacivanje fokusa sa balkanske rute na srednje mediteransku rutu usprkos upozorenjima arhitekata dogovora s Turskom da je stanje u Alepu i Mozulu kao i ono u Turskoj tempirana bomba koja može eskalirati i eksplodirati svaki trenutak i preplaviti Europu s novim milijunskim brojem migranata i izbjeglica. U trgovinskoj politici imamo nemogućnost da se sa Kanadom zemljom s kojom dijelimo iste vrijednosti i koja nam je saveznik u mnogim pitanjima sklopi koristan trgovinski sporazum u trenucima kada je Europi nasušno potreban rasta i zapošljavanje. U vanjskoj politici imamo nemogućnost da se definira dugoročna strategija prema Rusiji zbog brzog pogoršanja situacije u Siriji posebice Alepu te različitih interesa država članica prema samoj Rusiji. EU se nažalost svakim danom suočava s novim neuspjesima i pokazuje da je u sve većoj krizi. I zato pasivnost nije opcija. Djelovanje na snaženju EU i pri tome ne ispunjavanju hrvatskih interesa jest opcija. Pozorno smo slušali predsjednika Vlade koji nas je informirao o tijeku sastanka Europskog vijeća ali nismo dovoljno čuli o hrvatskim pozicijama jer je tako važnih pitanja kao što su migracije, CETA, moguće pooštravanje sankcija Rusiji, stanje u Siriji i BREXIT. Svi smo svjesni s kojim smo se izazovima suočavali kao i cijela Europa zbog velikog broja migranata koji već više od godinu dana balkanskom rutom dolaze u EU. Od Vlade nismo čuli koji su njezini prioriteti u upravljanju migracijama? Imamo jednu općenitu rečenicu u programu Vlade i izjave njezinih dužnosnika da će se oslanjati na suradnju sa drugim državama i aktivno sudjelovati u pronalaženju europskog rješenja. Ali ne znamo što su prioriteti Vlade u pronalaženju tog europskog rješenja. Prioriteti SDP-ove vlade bili su dobro znani i bili su osnova i okvir za donošenje svih operativnih odluka i planova. Bila su to tri prioriteta osigurati sigurnost građana i države, postupati s migrantima na humani način uz puno poštovanje svih njihovih prava koje im daje naše zakonodavstvo, europsko i međunarodno prava i treći prioritet je bio izbjeći pretvaranje Hrvatske u hotspot odnosno sabirni centar. Sva tri prioriteta su u potpunosti bila ispunjena. Većina građana de facto nije niti osjetila migrante u svojem svakodnevnom životu. Jedan dio na istočnim granicama je. A sigurnost države nikada nije bila dovedena u pitanje. Pitam predsjednika Vlade ima li ova Vlada iste prioritet kao i SDP-ova i hoće li ih dosljedno slijediti pri upravljanju migrantskim kretanjima i pronalaženju zajedničkog europskog rješenja migrantskog pitanja? Također pitam i na koji će se način i s kojim sposobnostima Hrvatska uključiti u europske napore za stabiliziranje područja koji generiraju migracije posebice na Bliskom istoku i u Africi? Predsjednik Vlade je kazao da ćemo se uključiti u europsku graničnu i obalnu stražu što ja pozdravljam ali nije rekao kako, na koji način i s kojim kapacitetima, a Hrvatska ima podsjetimo najdužu vanjsku granicu EU. Što znači pojačana kontrola na vanjskim granicama EU za Hrvatsku? Ona se spominje u zaključcima Europskog vijeća. Sabor bi nešto o tome trebao znati. Pristupanje Bugarske i Rumunjske Schengenu do daljnjega se odgađa zbog migrantskog pitanja. Što je u tom kontekstu sa hrvatskim pristupanjem Schengenu? Podržava li Vlada prebacivanje fokusa EU sa balkanske rute na srednje mediteransku, odnosno na migracije iz Afrike. Uz puni fokus EU na balkansku rutu nismo uspjeli riješiti problem kako ćemo tek biti uspješni kada se fokus makne. Što Vlada misli poduzeti po tom pitanju? Premijer nas je izvijestio o konceptu fleksibilne solidarnosti koje zagovaraju države članice Višegradske skupine. Dakle, na dobrovoljnoj osnovi sukladno vlastitim kapacitetima ćete doprinositi rješavanju emigrantskog pitanja odbijajući pri tome provedbu zadanih kvota koje su dogovorene unutar EU. Ali nije nam kazao kakva je pozicija hrvatske Vlade oko fleksibilne solidarnosti, da li podržavamo to što govori V4 ili nešto drugo. Gospodine predsjedniče Vlade više nije dovoljno skrivati se iza općih formulacija da će se stvar riješiti kroz suradnju sa državama na balkanskoj ruti i kroz europsko rješenje. Treba nedvosmisleno odgovoriti na ovdje postavljena pitanja. Glede trgovinskog ugovora sa Kanadom, mene zanima kako Vlada gleda na odbijanje Valonije da se suglasi sa ugovorom, jedne regije koja niti jedanput nije digla to pitanje, niti je imala primjedbu na kanadski ugovor u Odboru regija EU. I može li jedna regija koja nema trgovinske odnose sa Kanadom zaustaviti trgovinski ugovor od kojeg korist može imati 500 milijuna ljudi. Kanada je čak prihvatila uravnoteženo rješenje za investicijske sudove na koje je javnost jako osjetljiva. Podsjetimo EU je i nastala kao zajednica ekonomskih interesa država članica, do sada je kvalitetno osiguravala trgovinske interese država članica. Ima li EU sposobnosti u trenutnim uvjetima voditi uspješnu trgovinsku politiku? Strukturalni problemi donošenja i provedbe odluka izašli su na vidjelo i mogu zakočiti jednu od najuspješnijih europskih politika koja je motor europskog oporavka, trgovinsku politiku. To se mora promijeniti ili će EU početi klizati u nerelevantnost. Mene zanima hoće li Vlada potaknuta slučajem Kanade u Bruxellesu pokrenuti raspravu o reviziji i mehanizmima vođenja trgovinske politike? Jer kakve šanse imaju ugovori s drugim državama kada ne prolazi ovaj sa Kanadom s kojom dijelimo isti sustav vrijednosti. Cijela jedna generacija trgovinskih ugovora može doći u pitanje, a Hrvatskoj neće biti bolje bez tih ugovora jer sama u pregovorima bilateralnim, sa velikim trgovinskim partnerima nije u stanju nametnuti rješenja koja joj odgovaraju. Kroz jedan jaki blok politički i gospodarski kao što je EU to je u tanju. Mislim da je strah od multinacionalke koja će doći na hrvatsko tržište i pojesti nas prevelik, odnosno prenapuhan, jer te kompanije već djeluju na hrvatskom tržištu. Ali hrvatski mali i srednji poduzetnici posebice vrlo malo djeluju na američkom ili kanadskom tržištu. Preskupo im je, prekomplicirano, previše je barijera da bi mogli poslovati profitabilno na tim tržištima. I zato takvi ugovori jesu u interesu Unije i zato Vlada mora djelovati unutar EU da se osigura mehanizam kvalitetne trgovinske politike. Svi smo za transparentnost, vidim da je i Vlada. No, ono što me zanima na koji način Vlada misli djelovati u Hrvatskoj na transparentnosti glede trgovinskih ugovora sa Kanadom i …/Govornik Pooštravanje sankcija Rusiji, te situacija u Siriji su također za Hrvatsku važna pitanja na dnevnom redu Europskog vijeća posebice imajući u vidu interes hrvatskog gospodarstva za rusko tržište, te činjenicu da se u Siriji nalazi najveća hrvatska investicija ona INA-ina. Ima li Vlada Strategiju odnosa prema Rusiji koja uključuje političku i gospodarsku dimenziju? O tome danas nismo čuli. I zanima me koje stavove naš predsjednik Vlade iznosio u raspravi na Europskom vijeću, odnosno koje će iznositi na raspravi o ovom pitanju u prosincu. Ako ofenziva protiv ISIL-a uspije i stanje u Siriji se stabilizira, na koji način Vlada misli iskoristiti europske mehanizme za povratak bogatih plinskih polja INA-i ili će ih prepustiti MOL-u i time zadati konačan udarac INA-i. I o Brexitu je bilo riječi tijekom večere kao što smo čuli u Bruxellesu. Očekuje se da procedura razdruživanja počne početkom sljedeće godine. Je li Vlada napravila analizu utjecaja Brexita na Hrvatsku? Koje će stavove zastupati Hrvatska i razmišlja li se na primjer da se neka od EU agencija koja je do sada djelovala u Ujedinjenom Kraljevstvu, da se premjesti u Hrvatsku? Recimo Europska agencija za lijekove, European Medicines Agency ili European Banking Authority. Njihovo premještanje u Hrvatskoj bilo bi svakako vrlo dobar indikator uspješnosti vladine europske politike. No to nije lako, to smo svjesni. Poštovani predsjedniče Vlade puno je pitanja iz područja europske politike od interesa Sabora i hrvatske javnosti. Ta pitanja utječu na naš rad i život, te traže odgovor. Stoga se nadam da ćemo danas započeti intenzivan i kontinuirani proces rasprave o njima na dobrobit naših građana. Uvjerite nas da imate stajališta i odgovore na ključna pitanja, jer iz podnijetog izvješća i vašeg izlaganja mi u to nismo uvjereni. Od SDP-a možete očekivati konstruktivni doprinos raspravi. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem zastupniku Klisoviću. Za repliku se javio poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, napomenuo znači migrantsku krizu. Naravno da je ona problem ne samo Hrvatske, nego cijele Europe pa i šire. Međutim, činjenica da je Hrvatska, a vi ste bili zamjenik ministra pa ćete mi bolje to potvrditi vanjskih poslova Strategiju nacionalne sigurnosti još koristi iz 2002. kada nismo bili članica ni EU ni NATO-a. Jednostavno uvjeti koji su danas u migracijskoj krizi kako u Hrvatskoj tako i u EU i okruženje i naših granica zahtjeva jedan studiozan proces, ovo govorim kao vojnik, znači obrane naših granica tj. očuvanja naših granica kao suverene države u smislu migracijske krize. Mi danas imamo prostore Like, Dalmatinske zagore, Slavonije koji su prazni prostori i naravno da Hrvatska tu mora imati Nacionalnu strategiju u ovim uvjetima. Mi imamo Nacionalnu strategiju dok još nismo bili ni u NATO-u ni u EU. To je vama razumljivo jer ste bili u Ministarstvu vanjskih poslova, a naravno da je Ministarstvo vanjskih poslova i unutarnja obrana povezano. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor na repliku, zastupnik Klisović. **Klisović, Joško (SDP)** Poštovani gospodine Bulj svakako ste u pravu da ova pitanja treba promišljati ozbiljno i jedino tako možemo donijeti kvalitetne odluke. Što se tiče toliko puta spominjane Strategije nacionalne sigurnosti ja moram reći da i nakon sastanka bivšeg premijera Milanovića sa predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović da je ta strategija napisana. Vlada ju je napravila i taj tekst postoji. No, nikad nije puštena u proceduru jer smo ušli u predizbornu kampanju. A Strategija nacionalne sigurnosti je ustvari jedan popis tema od najvećeg interesa za jednu naciju i ne iscrpljuje se samo i jedino na obrani i zaštiti od agresije. I zato smatram također pogrešnim da nova Vlada najavljuje da će Ministarstvo obrane takvu jednu strategiju raditi jer takva strategija mora biti kako se kaže inter agencije znači međuresorna i mora je voditi netko A papir koji smo mi sastavili kao draft bi bio jako dobra osnova za daljnji razgovor o ovoj temi. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem zastupniku Klisoviću. Sljedeći klub zastupnika koji se javio za izlaganje u raspravi je klub SDSS-a i njihov predstavnik Milorad Pupovac, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, gospodo ministri, kolegice i kolege. Pozdravljam u ime kluba SDSS-a odluku predsjednika Vlade da svoj mandat započne na ovakav način, a to je da nas svega nekoliko dana od održavanja Europskog vijeća izvijesti o raspravi, zaključcima i smjerovima politika koje su bile teme razgovora na Europskome vijeću. To je najbolji način da se vrati povjerenje u odnosu između naše politike i politike EU. To je To je najbolji način da se pojačaju ingerencije Hrvatskog sabora u odnosu prema europskim institucijama, Europskom parlamentu, komisiji, vijeću i drugima. Otvorenost kako s vaše strane tako i otvorenost u raspravi ovdje od zastupnika neovisno o tome kakvo mišljenje imaju, koliko daleko ili blisko u odnosu na pozicije koje većina može imati također je iznimno važna pretpostavka za ono ono što je neophodno, a to je da Hrvatska ima demokratsku raspravu kad je posrijedi europska politike, da njezine najviše demokratske institucije mogu u tome sudjelovati. I vi ste svojim dolaskom i svojim izlaganjem gospodine predsjedniče Vlade pokazali da ćete i siguran sam i ustrajati na tome, doprinositi tome sa politikom svoje Vlade i vašom osobnom. Što se tiče tema o kojima se raspravljalo gdje je očito pitanje migracije bilo jedno od centralnih tema moguće je naravno pitanje i odnosa na europskom kontinentu prije svega odnosa između EU i Ruske Federacije o kojima u izvještaju koji smo dobili nema mnogo riječi ali to je vjerojatno zato što su razgovori bili više neformalni negoli formalni. Ja ću se usmjeriti na otvorena pitanja kad je posrijedi migracijska problematika. Od sredine '70-ih godina prošlog stoljeća 20. stoljeća pa do danas broj izbjeglica u svijetu je porastao sa nekih nepunih 8 milijuna na 42 milijuna. I od toga samo u posljednjih nekoliko godina u Siriji otpada na nekih 6 milijuna što izbjeglica izvan zemlje, što raseljenih ili prognanih lica unutar same zemlje. To su dramatične brojke koje pokazuju iznimnu nestabilnost današnjega svijeta koja traje već nekoliko decenija, gotovo pola stoljeća u kojima je pitanje mjesta europske politike od ogromne važnosti. I jačanja europske politike u pogledu rješavanja kriznih razloga ili kriznih žarišta ili konfliktnih razloga zbog kojih dolazi do ovako dramatičnog povećanja broja izbjeglica u svijetu od ogromne važnosti. Posebno je važno ukoliko je riječ o područjima koji se neposredno tiču europske sigurnosti. A dobar dio tih kriznih žarišta se neposredno tiču europske sigurnosti. Upravo zbog toga što u proteklih 10 godina značajan dio izvorišta izbjegličkih kriza, kriznih žarišta, ratnih, konfliktnih ili kako ćemo ih nazvati zapravo isporučuje svoje posljedice Europi. S obzirom na to da europska politika očito treba još uvijek jačati svoju vanjsku politiku, dakle ne samo elemente solidarnosti kada je posrijedi nošenje sa posljedicama izbjeglica nego i elemente jačanja politika koje će smanjiti razlike koje postoje u politikama članica, a koje se onda naravno nužno reflektiraju na to da pojedine članice rezoniraju različito u pogledu toga koliko trebaju sudjelovati solidarno u nošenju sa posljedicama izbjegličke krize i onoga što dospijeva na prostor EU i na prostor neposrednog susjedstva EU ili zemalja koje su u procesu pridruživanja. Sasvim je sigurno da je odluka o osnivanju Europske granične i obalne straže iznimno značajna odluka, značajna odluka kako za nošenje posljedicama izbjegličke krize, borbe protiv krijumčarenja ljudima, borbe protiv onih koji izbjeglice dovode u veoma pogibeljne i smrtonosne okolnosti na različitim morima koja dodiruju europsko kopno, tako istovremeno iznimno je značajno radi ukupnih mogućih pitanja sigurnosti prostora EU i zemalja članica EU. Vaša podrška tome kao našega predstavnika je nesumnjivo što će Parlament i Sabor barem kada je posrijedi ovaj klub u čije ime govorim, pozdraviti. Ono što što ozbiljno pitanje jeste činjenica da mi imamo potpunu neizvjesnost oko toga s kolikim brojem izbjeglica se možemo ponovo susresti, zbog toga što ne vidimo djelovanje mehanizama čak niti kriznih intervencija, čak ni onoga što nazivamo menadžiranje konflektom ili povremeno rješavanje krize. Nažalost, mi se bavimo pitanjima izbjeglice iz Sirije, a zapravo prostor da se stvaraju izbjeglice iz drugih zemalja se samo proširuje jer konflikt ima ne samo unutar sirijske nego i regionalne dimenzije sa globalnim motivima ili globalnim akterima. I utoliko je iznimno važno gospodine predsjedniče Vlade, ako ne danas onda u nekoj drugoj prilici, vi ili vaš ministar unutarnjih poslova ili vanjskih poslova, bilo na plenumu, bilo na odborima izvijestite zastupnike o tome s kojim podacima raspolažemo, s kojom dinamikom i s kojom perspektivom možemo očekivati da će krizni elementi koji i dalje narastaju kada je posrijedi izbjeglička problematika ponovno ponovno dotaći prostor RH, njezinog susjedstva i naravno koja su moguća očekivanja od Europskog Europskog vijeća i Europske komisije u takvim mogućim okolnostima prema RH. Što se tiče međunarodnih ugovora, kao i kada je posrijedi Europska granična i obalna straža tako i odluka da se ide i da se radi na modernizaciji trgovinskih zaštitnih instrumenata, a koje su nastali kao rezultati teškoća u pregovorima oko značajnih sporazuma bilo s Kanadom, bilo sa SAD-om, iznimno je važno da stojimo na stajalištu da iskustvo ne regulirano, nedovoljno reguliranog globalizacijskoga procesa stvaranja trgovinskih ugovora ne može biti dobro ne samo za cijelu EU nego ne može biti dobro ni za našu zemlju. Iz tog razloga inzistiranje na jasnim kriterijima regulacijskih mehanizama u tim ugovorima kao što je iskustvo postizanja Sporazuma o nadležnosti u sporovima koji je kao što vidimo u slučaju Kanade sporazum postignut što je značajno zato što može biti iskustvo i za neka druga otvorena pitanja kada su posrijedi nadležnosti u rješavanju sporova, kod nekih drugih ugovora kod kojih nema suglasnosti oko toga, iznimno je važno. Ali isto tako iznimno je važno da se zadrže i sačuvaju vrijednosti socijalnih, ekonomskih i drugih politika koje Europu čine Europu neovisno o tome koliko su one danas ozbiljno na kušnji ili su već uvelike narušene na pojedinim prostorima zbog neoliberalnih predominantnih politika koje su prisutne i na samom europskom tlu. Ali još uvijek te politike čine Europu Europom i distinktnom i drugačijom i boljim mjestom i pravednijim mjestom i uređenijim mjestom i sređenijim mjestom nego što su neka druga mjesta u svijetu. Iz tog razloga se uzdamo da ćete vašim zagovorom, a iznoseći mišljenje koje ćete ovdje čuti, a gotovo sam siguran da nema mnogo klubova koji ne bi govorili ako ne izričitije izričitije nego što govorim ja u ime svojega kluba, zastupali ovu vrstu stavova koju ja zastupam. Ne zato što smo mi europocentrični, nego zato što nakon ovih 25 ili više, gotovo također pola stoljeća iskustva vidimo i pozitivne i negativne posljedice toga procesa. Iskazi koje smo čuli ovdje i od predsjednika Europskog parlamenta i predsjednika komisije u tom smislu ohrabruju i podupiru nas u još snažnijem zagovaranju ove vrste stajališta. Što se tiče koincidencije da je vaš prvi posao nakon što ste dobili povjerenje vi i vaša Vlada ovdje u ovom Visokom domu bio odlazak na Europsko vijeće koincidencije da je vaš prvi dolazak u Sabor povezan također sa izvještajem sa Europskog vijeća. Ja bih želio protumačiti ne samo kao koincidenciju nego kao i istinsku opredijeljenost vas i vaše Vlade a i onoga što osjećam da želi većina građana i većina zastupnika ovdje u Hrvatskom saboru a to jeste jačanje hrvatskog prisustva u Europskoj politici. A ono kao što je rekao naš mladi kolega koji vam je replicirao da mi nismo samo donosioci poruka i primatelji poruka iz Brisela nego da ćemo u mjeri u kojoj nam to naše snage dopuštaju, kao što su to činili i vaši prethodnici u mjeri sa svojim snagama da ćete činiti sve da naša zemlja u europskim institucijama počne graditi svoje mjesto i počne biti što je moguće snažniji i prisutniji akter u kreiranju politika. Pa čak i kod tako osjetljivih pitanja i važnih pitanja kao što su politika proširenja i kao što je politika istočnog susjedstva, dakle prije svega odnosa između Europe i Ruske federacije ali isto tako i Narodne Republike Kine. Ne samo zbog gospodarskih interesa kao što je ovdje apostrofirano nego, s time ću završiti, zbog sigurnosti. Mir u Europi, neovisno o Nobelovoj nagradi neće se moći osigurati ukoliko o tome nećemo voditi računa. I ukoliko budemo stiješnjeni između geopolitičkih konfrontacija u kojima mi kao Europa a Hrvatska to jeste odlukom na referendumu i odlukom ovog Visokog doma i cijele njezine političke elite sa svim dobrim i lošim stranama tih odluka. Ukoliko nećemo preuzimati što je moguće aktivniju i vizionarskiju ulogu kada je posrijedi briga o sigurnosti europskog kontinenta. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Pupovcu. Sljedeći se za raspravu u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice javio uvaženi kolega potpredsjednik gospodin Gordan Jandroković. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Vlade i ministri. Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade u Europskim poslovima određuje da predsjednik Vlade barem jednom godišnje podnosi izvješće Saboru o održanim sastancima Europskog vijeća. Također predviđeno je da predsjednik Vlade nakon svakog sastanka Europskog vijeća podnosi saboru izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća po kojima se provodi i rasprava. Dosadašnja je praksa međutim bila da se raspravama o europskim politikama ne pristupa dovoljno fokusirano i sustavno. Zbog toga mi je drago da se u novom sazivu Hrvatskoga sabora i u mandatu nove Vlade već nakon prvog sastanka Europskog vijeća na kojem je sudjelovao predsjednik hrvatske Vlade odlučilo izvijestiti Sabor o glavnim temama tog susreta. Kao predsjednik Odbora za europske poslove u prošlom sazivu Hrvatskoga sabora osjećao sam nedostatak interesa za europske teme ali i nužnost shvaćanja važnosti europskih politika u društvenom, ekonomskom i političkom životu RH. Stoga želim posebno pozdraviti uvođenje prakse izvještavanja Sabora o sastanku Europskog vijeća te se nadam da će to značiti i angažiranije sudjelovanje članova Vlade i u radu Odbora za europske poslove. Kao što smo imali prilike čuti ovoga puta na Europskom vijeću raspravljalo se o tri glavne teme: migracija, trgovina te ostala globalna i ekonomska pitanja te o vanjskim odnosima. Dopustite mi da se u ime kluba HDZ-a kratko osvrnem na svaku od njih. Što se migracija tiče Klub zastupnika HDZ-a podržava povratak Schengenu uz zaštitu vanjskih granica što je naglašeno i kao cilj slovačkog predsjedanja. U tom kontekstu vrlo je važna i operacionalizacija europske granične i obalne straže. Sigurnosni aspekt tog pitanja ne smije nikako biti zanemaren. Zbog toga pozdravljamo i kontinuirano sudjelovanje Hrvatske u operacijama Frontexa kao i potporu novoj agenciji. Načelo solidarnosti u samim je temeljima Europske unije te smatramo da tako mora i ostati naravno uz puno uvažavanje međunarodnog, europskog i nacionalnog zakonodavstva. Suzbijanje migracijskog pritiska te rješavanje izvornih uzroka migracija ključno je za njihovu kontrolu i smanjivanje zbog čega su bitni i pregovori sa trećim državama uključujući pet prioritetnih afričkih država: Niger, Nigerija, Mali, Etiopija i Senegal. Pitanje migracija će ostati aktualna tema i u mjesecima koji slijede te smatramo da bi Hrvatska oko toga trebala imati precizno definirano stajalište koje će u prvom redu štititi hrvatske nacionalne interese, interese hrvatskih građana ali isto tako i doprinijeti stvaranju implementacije zajedničkog europskog rješenja sukladno europskim vrijednostima. Klub HDZ-a podržava trgovinsku politiku koja ima za cilj osiguranje slobodnije i suvremenije međunarodne trgovine, razumijemo povećan interes javnosti za Sporazumom o slobodnoj trgovini sa Kanadom. I zbog toga smatramo da je ključno kontinuirano senzibilizirati i komunicirati s javnošću kako bi se otklonile nejasnoće i potencijalna zabrinutost građana u pogledu sadržaja samog sporazuma ali i nekih drugih sličnih sporazuma. Podržavamo i ideju modernizacije trgovinskih zaštitnih instrumenata čime se štiti zajedničko tržište i potrošač. Što se ostalih pitanja tiče pozdravljamo ciljeve Europskog fonda za strateška ulaganja, smatramo da treba nastaviti sa njihovim radom i unapređenjem. Posebnu pozornost želimo posvetiti osiguravanju da ulaganje glavne financijske mjere budu ravnomjerno raspoređene po državama članicama. Trenutno su najveći korisnici fonda kao što smo imali prilike čuti pet najvećih država članica a manje države članice Europske unije za sada imaju ograničen izbor financiranja. Zaključno. Hrvatska je članica Europske unije i Hrvatski sabor kao najviše najviše predstavničko tijelo treba se aktivnije i angažiranije uključiti u raspravu i informiranje europskih politika jer one svakodnevno oblikuju živote hrvatskih građana. Lisabonski ugovor dao je nacionalnim parlamentima dodatne ovlasti u području europskih poslova čime je porasla njihova važnost u zakonodavnom procesu EU. U okviru toga a između ostaloga Hrvatski sabor zadužen je i za zaštitu načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata EU. Dakle, puna potpora ovoj inicijativi. Smatramo da je zaista dobro došla, smatramo je na određeni način i kako poziv zastupnicima da aktivno sudjeluju u javnim debatama o europskim temama. Ovo isto tako može biti poziv odborima da se što detaljnije raspravljaju europske teme. Posebno je važno a ističem još jedanput ulogu i Odbora za europske poslove koji ima priliku sudjelovati u zakonodavnom procesu. To je nešto što smo tek počeli otkrivati u prošlom sazivu Hrvatskog sabora, a na ovom sazivu Hrvatskog sabora i na ovom Odboru za europske poslove svakako da produbi hrvatsko sudjelovanje u zakonodavnom procesu, da se u tom procesu dobro artikuliraju hrvatski interesi naravno u dijalogu sa hrvatskim hrvatskim gospodarstvo, sa hrvatskom znanošću, sa hrvatskom poljoprivredom. Dakle sve ono što možemo artikulirati kao politike kroz Hrvatski sabor, kroz hrvatski Odbor za europske poslove. Smatram da je nužno i to je jedna vježba koja bi trebala obilježiti četiri godine ovog ovog Hrvatskog sabora. Pozivam sve još jedanput da aktivno sudjelujemo u raspravama o europskim temama, vjerujem da ćemo u dogledno vrijeme možda i na plenarnoj sjednici raspravljati o hrvatskoj vanjskoj politici i vrijeme je zaista da se Hrvatskom saboru i plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora vrati dignitet koji on zaslužuje. A što se tiče ovog izvješća klub HDZ-a ga pozdravlja i dat ćemo snažnu potporu nastavku ovakve prakse. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi potpredsjedniku Hrvatskog sabora gospodinu Jandrokoviću. Imamo jednu repliku, uvaženi kolega gospodin Klisović. Izvolite. Predsjedniče, pa gospodin Plenković je kazao da u ime kluba HDZ-a da pozdravlja povratak schengena. I to je načelno u redu. No, time me podsjetio na jedan vrlo važan dokument u kontekstu europske politike azila i u kontekstu schengena a to je Dublinski protokol. Mene zanima da li HDZ i da li Vlada podražavaju puno primjenu Dublinskog protokola što pojednostavljeno znači kada migrant dođe iz trećih država, dakle ne članica EU na vaš teritorij i vi ste prva država ulaza morate ga registrirati, nakon toga se ta osoba može vratiti ponovno u vašu državu ako ode u neku drugu državu EU. Dakle, da li je Dublinski protokol nešto na čemu treba inzistirati ili trebamo inzistirati na promjeni njegovoj s obzirom da on nije sračunat za masovne migracije s kojim smo mi bili suočeni, nego za individualne migracije dakle ljudi koji dolaze pojedinačno? Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Klisoviću na ovoj replici. Samo jedan ispravak, u ime kluba je govorio gospodin Jandroković. Tako da imamo odgovor na repliku. Jest se obratili predsjedniku Hrvatske vlade ili našem uvaženom kolegi koji je govorio u ime kluba? **Klisović, Joško (SDP)** Ispričavam se govorio sam i obratio se kolegi koji je govorio u ime kluba gospodinu Jandrokoviću. Nemate odgovor. Dobro, zahvaljujem. Slijedeća se za raspravu u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a javila uvažena kolegica Vesna Pusić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade, gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege kao i svi moji prethodnici zaista najiskrenije pozdravljam i podržavam ovu praksu da se Hrvatski sabor izvještava o sastancima Europskog vijeća. To je dobro iz niza razloga uključujući ne samo to da se informiraju zastupnici, nego i to da se o ovim temama kroz raspravu u Saboru de facto raspravlja pred širokom hrvatskom javnošću koja nažalost u zadnje vrijeme o EU i temama vezanim za EU može čuti samo negativne stvari a vrlo rijetko nešto o čemu se zaista raspravlja i o problemima koji se zaista rješavaju na toj razini. Kao što je bilo vidljivo iz onoga što je predsjednik Vlade govorio ovdje iako se radi o europskim temama i radi se i o eklatantno hrvatskim temama. Vjerojatno zbog, i to ne samo zbog našeg članstva u EU nego vjerojatno zbog u prvom redu našeg geopolitičkog položaja. Sve ove teme se vrlo direktno odnose i na Hrvatsku i ovakva rasprava u Parlamentu mislim da nam daje šansu da počnemo o nekim od tih tema razgovarati u hrvatskoj javnosti u hrvatskom kontekstu o našim politikama. Ovdje se recimo često spominje strategija nacionalne sigurnosti koju je ironija sudbine upravo Joško Klisović napisao nacrt ali zbog niza različitih razloga na kraju nije ušla u opticaj i u proceduru. Međutim, ono osvrćući se na teme o kojima je bilo riječi na Europskom vijeću mislim da ono o čemu bi također barem sa jednakom takvom važnošću trebali voditi računa i razgovarati je strategija, migracijska strategija. Migracije su ujedno bile kao što su gotovo standardno već barem dvije godine na dnevnom redu Europskog vijeća i to naravno sa razlogom. Jednim dijelom i mi, a čini mi se i Europsko vijeće i europske institucije prave istu pogrešku, a to je da pokušavamo u istom loncu, u istom paketu govoriti o migracijama i migracijskoj eventualno krizi i o izbjegličkoj krizi. Mislim da su to dvije zaista različite stvari koje zahtijevaju, koje se naravno preklapaju u nekim svojim pojavnim oblicima, ali zahtijevaju svaka svoju strategiju i zahtijevaju svaka svoje instrumente prevencije ili instrumente upravljanja. U jednom slučaju ja bih rekla da se zaista radi o ekstremno kriznoj situaciji. To je kad se govori o izbjeglicama i krizi na Bliskom istoku pa i u subsaharskoj Africi o kojem je očito na ovom Vijeću bilo više govora vrlo vjerojatno zbog snažnog pritiska Italije jer je zbog ove istočnoeuropske ili balkanske rute neko vrijeme bila zanemarena mediteranska ruta i Italija je to doživjela kao odsustvo dovoljne podrške i dovoljno ozbiljnog pristupa ulozi Italije i pritisku koji izbjeglička kriza predstavlja za Italiju, pa se počelo ponovno govoriti o toj ruti. Međutim, mi u Hrvatskoj zapravo smo imali jedanput davno migracijsku strategiju koju je izradio MUP i MUP ima svakako svašta za reći o migracijskoj strategiji. Ali to je nužno, ali ne i dovoljno. U uvjetima u kojima govorimo o demografskoj krizi jedna ozbiljna migracijska strategija je za Hrvatsku u velikoj mjeri dio odgovora na tu krizu. Kroz Hrvatsku su prošle stotine tisuća ljudi samo u jesen 2015. godine. Među njima ljudi sa najrazličitijim kvalifikacijama koje našem gospodarstvu trebaju. Mi nismo bili u stanju i u poziciji da na neki način kombiniramo upravljanje izbjegličkom krizom i istovremeno mislimo i na eventualno drugačiji pristup koji nije, ne proizlazi iz koncepta tvrđava Europa, Europa koja će se braniti od tih strašnih ljudi koji dolaze sa svih strana. I tu je možda jedino kancelarka Merkel koja je na tome zaslužila velike političke političke batine, ali je de facto vjerojatno srednjoročno i dugoročno napravila Njemačkoj jednu ozbiljnu uslugu, prepoznala mogućnost da se sa demografskim problemima i demografskom krizom koju dijele praktički sve osim možda skandinavskih, europskih država kombinira i način upravljanja izbjegličkom krizom. Međutim, izbjegličke krize naravno su vezane za ratna žarišta u ovom slučaju u Europi u prvom redu za ratna žarišta na srednjem istoku i zahtijevaju određeni geopolitički i politički angažman svjetskih razmjera, ali su predvidivo konačne. Dakle, imaju neki svoj rok trajanja čak i u ovoj strašnoj situaciji u kojoj se sada nalazimo kad nam nije jasno točno kako i kada će se to završiti. Ali načelno gledano imaju svoj rok trajanja. Migracije su trajna pojava, imigracije iz siromašnog južnog susjedstva Europe vjerojatno u bilo kakvoj predvidivoj budućnosti neće prestati. I pitanje je kako pametno upravljati tim migracijama. To je veliko pitanje za EU. Međutim, Međutim, mislim da je i veliko pitanje za nas upravo obzirom na naš geopolitički položaj. Mi smo druga crta. I u tom pogledu jedna pametna racionalna migracijska strategija u kontekstu ovoga o čemu Europa i Europsko vijeće razgovara je za Hrvatsku također vrlo potrebna, vrlo značajna i neobično važna. Moram reći da sam ponosna da je Hrvatska u vrijeme izbjegličke krize se nije ponašala niti rasistički, niti izolacionistički, niti s druge strane neorganizirano gdje bi ljudi lutali parkovima i ulicama zemlje. Odgovorili smo dobro na taj jedan tsunami da tako kažem ili momentalni snažni udar velikog broja ljudi. Međutim, poučeni između ostalog i tim iskustvom, a i svime ovime o čemu se raspravlja već godinama na Europskom vijeću mislim da bi nam trebala jedna dobra nacionalna rasprava o tome kako upravljati s jedne strane krizom kad do nje dođe, a s druge strane trajnim pritiskom koji će migracije za Europu sigurno u bilo kojoj predvidljivoj budućnosti značiti. Dva koncepta Europe, Europa tvrđava, dakle puno policije na granice i nitko da se provuče je jedan modelski gledano. Upravljanje migracijama je drugi. Dakle, naprosto stav da migracije će se događati i treba s njima racionalno i pametno upravljati je drugi. Naravno da treba funkcionirati zaštita vanjskih granica, naravno da i Obalna straža europska je u krajnjoj konzekvenci još jedan element zajedničkog djelovanja Europe prema tome mislim u tom pogledu pozitivan. iracionalno je pretpostaviti da Europa tvrđava može funkcionirati. Prema tome, ako nećemo biti dramatično šokirani i iznenađeni pa i bliskoj budućnosti mislim da je vrlo važno planirati za ovaj drugi pristup. Što se tiče trgovinskog sporazuma sa Kanadom naravno da svaki trgovinski sporazum treba gledati sui generis. Kao upravo taj, ne kao bilo koji drugi. I mislim da je trgovinski sporazum sa Kanadom donekle stradao jer su ga mnogi promatrali u kontekstu TTIP-a, dakle puno kontroverznijeg trgovinskog sporazuma sa SAD-om koji je na vrlo dugačkom štapu u ovom trenutku. Kanada, što se standarda tiče, u bilo kojem pogledu sigurno ne zaostaje za Europom, uključujući i standard građanskih sloboda. Hrvatska, ako itko ima pozitivna iskustva sa slobodnom trgovinom, naš izvoz, naš BDP, naša industrijska proizvodnja sve je poraslo nakon što smo ušli u EU i nakon što nam se otvorilo to tržište. Naravno to znači da morate biti konkurentni. Ali po mom mišljenju to je minimum pristojnosti i prema vlastitim građanima. I prema vlastitim građanima morate proizvoditi konkurentne proizvode i nuditi konkurentne proizvode, dakle pristojna cijena i pristojna kvaliteta. Ako itko u tom pogledu ima interesa da se takvo tržište otvori za Hrvatsku koju naravno bilateralno nikad ne bi bili u stanju ispregovarati to smo mi. Prema tome taj trgovinski sporazum sa Kanadom kao što sam rekla treba gledati kao to što jest, sporazum sa Kanadom, ne sporazum sa SAD-om to je drugo pitanje i doći će na red vjerojatno kad će jedan sasvim drugi Sabor ovdje zasjedati. Kratki komentar još vezano na 2 države koje se često spominju, koje nisu članice ali su vrlo važne sugovornici, partneri ili suparnici ako hoćete EU. Jedno je Turska, a drugo je Ruska Federacija. Što se Turske tiče o njoj se malo u ovom trenutku govori iako je svima naravno jasno da je cijela izbjeglička kriza u velikoj mjeri proizvedena ili nastala zbog odsustva suradnje između EU i Turske. Turska je vrlo jasno rekla puno prije nego što je došlo do izbjegličke krize koliko to košta i to kad su imali 500 tisuća pa milijun pa milijun i pol izbjeglica pa onda dva pa dva i pol itd. Rekli su nama ništa ne treba ali to košta 8 milijardi eura. I to je de facto bio njihov zahtjev plus vizna liberalizacija koja po mom mišljenju ne bi trebao biti problem. A što se tiče približavanja EU tu su jasni uvjeti koje oni moraju ispuniti. Ali Tursku ne treba zanemariti sada kad se cijela rasprava o migracijama preselila prema supsaharskoj Africi, Tursku sa situacijom u Siriji i Iraku koja je ne treba zanemariti kao potencijalno nezaobilaznog partnera EU ako se hoće nositi sa izbjegličkom krizom iz Srednjeg istoka. Jedanput je Europa tu pogrešku napravila i to je platila sa preko milijun ljudi što je najmanje, a najviše je to što je došlo do de facto razjedinjavanja unutar EU upravo proizvedeno tom izbjegličkom krizom. Konačno, odnosi sa Ruskom Federacijom budući da nemam više vremena ću ih zadržati za neku drugu priliku, ali želim u zaključku podcrtati još samo činjenicu koju sam rekla na početku iskoristimo ovu inicijativu da se Parlament izvještava o europskim vijećima da bi započeli svoje vlastite nacionalne rasprave o politikama koje su de facto politike i Hrvatske, a ne samo EU. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Pusić na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega zastupnik gospodin Željko Glasnović, izvolite. Poštovane kolege ja sam uporno slušao ove rasprave što se događa u EU ali mislim jedna siva zona nije pokrivena ovdje, je li to kulturološko pitanje. mi bi svi radili nešto a s tuđim novcem. Kako to? Mi smo predgrađe Londona, možda po populaciji i sad sa brexitom to kulturološko pitanje vidimo nekoliko mjeseci nakon toga imamo 6 tisuća napada na Poljake, 1 mrtav, 1 čovjek je poginuo. Je li itko ikad pitao prosječnog Nijemca što on misli o ovoj situaciji, onaj koji plaća poreze i kad će on dobiti žgaravicu jer sa brexitom mislim da će se tu 17 milijardi dolara eura tereta pasti na ove izbjeglice koji sad dolaze. novi val izbjeglica koji bježe od klimatskih promjena i mi se moramo naravno uključiti u to. I treba kolektivna strategija ali je to kulturološko pitanje što mi non stop govorimo te floskule humanizam, pluralizam, multikulturalizam, isto vrijeme ako gledate genezu ovoga '93.godine eseju što je pisao gospodin Huntington javio se jedan u tom eseju, izjava jednog klerika muslimanskog iz Indije koji je rekao ovo, najveća prijetnja zapada doći će od onoga onoga od Magreba do Pakistana. Šta danas imamo? Imamo ratove koji se ne mogu pobijediti, npr. Afganistan to nema nikakve naučene lekcije, to se već vode borbe tamo stoljećima, a ja bi isto rekao, nemojte zaboravljati imate zemlje kao što Švicarska gdje se određuje tamo koja je suvremena država imaju tamo tvrđavu ona brda koja im je Bog dao, imaju svoju vojsku gdje svak vojni obveznik i tamo se sve sređuje plebiscitom. I mi smo suverena država nismo … nijedne ove kako bi rekao teško smo platili svoju neovisnost

Zahvaljujem uvaženom kolegi Glasnoviću. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega gospodin Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Hvala predsjedavajući. Htio bi reći da Turska nije na nikakav način vodila ratove u Iraku niti je to htjela, niti u Afganistanu niti turska vojska osim jako ograničeno djeluje u Siriji. Nije mi jasno kako Turska može biti kriva za izbjegličku krizu kada je jasno tko je izvršio invazije na i Irak, i Libiju, i Afganistan i na kraju krajeva gospođo Pusić ako se ne varam vi ste ti koji su slali oružje islamistima u Siriju gospođo Pusić, to ste zaboravili, a krivite Tursku za tu krizu. Mislim da je to malo u najmanju ruku dvolično. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na replici. Odgovor na repliku uvažena kolegica Pusić. Izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Hvala lijepa. Kolega Pernar, prvo se malo upoznajte sa činjenicama pa onda diskutirajte. Ovo može vama zvučiti zgodno ali nema veze sa činjenicama. Dakle što se Turske tiče naravno da je izostanak suradnje između Turske i EU uzrokovao ili rezultirao ako hoćete na kraju izbjegličkom krizom. U Turskoj je bilo preko 2,5 milijuna izbjeglica. Ja sam razgovarala sa izbjeglicama koje su dolazili u Hrvatsku u jesen 2015., a moji kolege i naravno tadašnji ministar unutrašnjih poslova još puno više od mene, nitko, apsolutno nitko nije došao direktno iz Afganistana iz Sirije ili iz Iraka. Svi su dolazili iz izbjegličkih logora ili iz boravka od više mjeseci, neki i više godina u Turskoj. I ja sam bila svjedokom sastanaka od 2012. gdje je Turska tražila pomoć, tražila je financijsku pomoć da zbrine te izbjeglice, svi su ih tapšali po ramenima i nisu im dali tu pomoć dok nije onda izbila ta kriza. Dakle u tom refleksu izbjegličke krize na Europu je suradnja između Europe i Turske bila ključna i nije se dogodila na vrijeme i na onaj način na koji se to moglo spriječiti. A što se oružja u Siriju tiče kolega Pernar, odspavajte si malo, mislim to nema veze s mozgom. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Pusić na odgovoru na repliku. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega gospodin Lacković. Izvolite. **Lacković, Željko (Nezavisni)** Zahvaljujem. Dakle kolegice Pusić u svom izlaganju ste spomenuli upravljanje migracijama kao jedan od drugih modela na koji način se možemo suprotstavljati potencijalnom valu izbjeglica. Ne znam da li ste tu pod tim podrazumijevali da Hrvatska odobrava azil po stručnoj spremi, nešto što su radili u Njemačkoj dakle zadržavali one koji im trebaju, a one koje ne trebaju će ih vraćati gdje su se registrirali po prvi puta kao izbjeglice, da li ste pod tim podrazumijevali svijest svijest svoju o ovim pustim našim krajevima o silnom iseljavanju o činjenici da dosadašnje političke elite nisu bile sposobne organizirati najosnovniji život u jednom od najljepših i najbogatijih dijelova ove naše planete, pa da bi onda mi trebali trebali iz redova izbjeglica sebi generirati ono što je nama potrebno. Dakle smatram ovo jednim promašenim načinom vođenja azil politike, a ukoliko su u Hrvatskoj potrebne stručne osobe bilo koje vrste onda mislim da ne moramo gledati da li je niti ih tražiti u azilantima nego vrlo jednostavno možemo odobriti da se uveze ona potrebna radna snaga koju danas RH ne odobrava uvoz, a koje je deficitarna u RH. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lackoviću na replici. Odgovor na repliku uvažena kolegica Pusić. Izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Dakle vi nikoga ne možete prisiliti da ostane ili traži azil u nekoj zemlji i u Hrvatskoj je od tih preko 650 tisuća ljudi koje je od 15.9. do konca godine 2015. prošlo kroz Hrvatsku, jedan minimalni broj ljudi su zatražili azil. Dakle to nije nešto gdje vi možete reći vi ćete ostati, a vi ćete otići. Ali ako se stvaraju uvjeti da neki ljudi žele ostati, da imaju mogućnost ostati, a ujedno za ljude koje mi trebamo profila, spreme onda postoji određena vjerojatnost, ali to treba planirati, treba voditi tu politiku. Ja ne kažem da smo je mi vodili jer smo bili zatečeni cijelom tom situacijom koja je nastala naglo. Ali sada kada znamo da ona vrlo vjerojatno u nekoj formi predstoji na dugi rok, onda je to jedna politika koja se može voditi. Ona ne znači samo kvalifikacije, ona znači da ljudi žele ostati i da imaju načina da tu žive, da se mogu integrirati, da mogu funkcionirati, to je jedna mogućnost koja nam predstoji. Nikog mi ne možemo zadržati protiv njegove volje čak ni onda kada to Europska unija od nas katkad očekuje. Zahvaljujem uvaženoj kolegici gospođi Pusić na odgovoru na repliku. Sljedeći se za repliku javio gospodin Klisović. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo. Gospođa zastupnica Pusić je vrlo opravdano kazala i ukazala jedne migracijske strategije za kvalitetno donošenje odluka na ovom području. Također je ukazala na značaj Strategije nacionalne sigurnosti kao jedne krovne strategije iz koje deriviraju sektorske strategije kao što je Strategija migracija. Ono što ja želim kazati da nacrt koji sam spominjao, Strategija nacionalne sigurnosti je uredno urudžbiran u Ministarstvu vanjskih poslova i nalazi se u arhivi. I ukoliko se misli ponovo aktivirati rad na izradi Strategije molim ministra, odnosno predlažem mu da konzultira postojeći tekst s obzirom da je on pisan iz perspektive zaštite državnih i nacionalnih interesa a ne iz stranačke perspektive. se ne razumije./… 10 temeljnih rizika za našu nacionalnu sigurnost i daje neke odgovore na to a onda nakon toga ti rizici se sektorskim strategijama dalje razrađuju. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Klisoviću na replici. Hvala Hvala lijepo. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega zastupnik gospodin Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovana kolegice Pusić spomenuli ste vrlo važnu stvar a to je da je Europska unija učinila jedan propust kada je ignorirala rane pozive turske da se pridruži rješavanja ili barem olakšavanju izbjegličke krize koju je najviše podnijela upravo ona sa preko 2 i pol milijuna izbjeglica koje je godinama primala i zbrinjavala na svom teritoriju. Evo koristeći činjenicu da je ovdje i ministar vanjskih poslova gospodin Stier želio bih podsjetiti da RH i Republika Turska imaju vrlo iskrene, otvorene i prijateljske odnose punih 25 godina. I Turska u nas gleda kao iskrenog prijatelja ali s druge strane i zemlju koja je posljednja ušla u EU i to po najrigidnijim rekao bih ili najzahtjevnijim uvjetima jer svi pregovori koje oni vode ili će voditi u budućnosti a ja se nadam da će oni biti otvoreni i ubrzani jer ključna greška Brisela i jest bila zatvaranje vrata tim pregovorima što je omogućilo jačanje retrogradnih struja u Turskoj će zapravo koristeći hrvatska iskustva prolaziti puno lakše kroz sve te etape. I ja pozivam ovdje i ministra vanjskih i europskih poslova da pokušamo iskoristiti tu činjenicu da smo među 27+1 27+1 članica EU praktički u najkvalitetnijim odnosima s Turskom da pomognemo kako bi se dijalog između Brisela i Ankare nastavio i kako bi se i u ovom pitanju migranske krize ali isto tako i ukidanja viznoga režima ali i mnogim drugim pitanjima od kojim mi imamo također koristi, ne samo naš turizam nego i naša trgovinska razina kako bismo dakle postigli i tu napredak. Mislim da proaktivna uloga Zagreba i Hrvatske u tom pitanju može bitno pomoći i Europskoj uniji i Turskoj u boljem razumijevanju, otvaranju višekomunikacijskih kanala i u stalnom podsjećanju da preuzete obveze valja i ispuniti. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Richemberghu. Odgovor na repliku uvažena kolegica gospođa Pusić. Izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Hvala lijepa. Iskoristiti ću pravo odgovora da kažem i referiram se i na još jednu činjenicu, odnosno izjavu ministra vanjskih i europskih poslova a to je da će naša politika biti uspostaviti jugoistočnu Europu kao regiju suradnje. I u odnosima sa Turskom i u odnosima sa drugim zemljama jugoistočne Europe koje imaju europsku perspektivu koristili smo centar izvrsnosti osnovan unutar Ministarstva vanjskih i europskih poslova koji okuplja naše glave da tako kažem, dakle ljude koji znaju nešto i sudjelovali su u procesu pristupanja ili provedbe europskih standarda i modela u Hrvatskoj. I koristim ovu priliku da apeliram na vas da ih koristite i osnažite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani gospodo ministri, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Danas se prvi put osjećam kao saborski zastupnik jer prvi put raspravljamo ozbiljno, argumentirano i prvi put imam dojam da razgovaramo na način da nismo ušančeni u stranačke rovove nego da razgovaramo o problemima koji se tiču tiču svih nas i koji su zaista ozbiljni i koji su dostojni rasprave u ovom Hrvatskom saboru. Zato zahvaljujem svima. Zahvaljujem gospodinu premijeru što je stigao doći u ovaj Sabor i ne znam zapravo je li to, je li svjestan gospodin premijer da je na ovaj način dao dignitet ovom Saboru kao što već je rečeno, da je ovaj Sabor i mnoge od nas ovdje napravio, da je kod mnogih od nas stvorio osjećaj korisnosti i ozbiljnosti kakva pristoji ovom Saboru. Ja sam da budem iskren potpuno bio veliki skeptik ulaskom u EU i još uvijek i još uvijek sam to, nisam veliki skeptik ali sam svjestan realnosti, svjestan sam činjenice da Hrvatska kao mala malobrojna država nema velikih šansi bez ulaska u jednu tako veliku i snažnu asocijaciju kao što je EU. I svjestan sam činjenice da je moguće ovdje govoriti o čemu je predsjednik Vlade govorio o načelnim stvarima ali o konkretnim problemima. Nije vrijeme niti imam mogućnosti polemizirati sa svim što je rekao gospodin premijer al sam mu zahvalan što je došao po prvi put i pred ovim Saborom iznio što se događa u jednom od europskih institucija i dao nam mogućnost da o tome raspravljamo. Sama ta činjenica meni je dostatna i mom klubu da mu damo potporu i da kažemo da stojimo iza ovoga što on govori. A ja se nadam da ćemo u budućnosti razgovarati i određenim problemima sasvim konkretno kada je u pitanju politika koja se u EU događa. Činjenica je da EU ne reagira ili bi htjela da reagira jedinstveno na određene probleme i to je sve razumljivo, ali iz toga proizlazi činjenica da mi ovdje također moramo reagirati na način i tu nam je mogućnost otvorio premijer Plenković, moramo reagirati na način da vodimo računa i o hrvatskim interesima. I čini mi se da je to, da je on nam otvorio put da o tome raspravljamo zaista na način kako ne dolikuje jednom ozbiljnom parlamentu pogotovo što smo u zadnje vrijeme čuli izjave da se ništa u Hrvatskom parlamentu i Hrvatskoj vladi ne događa nego u javnosti čulo se da neko drugi odlučuje o svemu tome izvan ovog Parlamenta i izvan Hrvatske vlade. Zato hvala vam još jednom što ste došli ovdje i hvala vam što ste otvorili ovu mogućnost da razgovaramo. Vi ste danas otvorili tri teme koje zaslužuju svaku, nisu one slučajne ovdje, nije se slučajno o tome govorilo, nije se slučajno govorili o migrantskoj krizi. Mi ovdje imamo različite stavove o migrantskoj krizi ali polazim s pretpostavke da nitko ko o tome razgovara ne razgovara na način da je protiv tih jadnih ljudi koji bježe iz ratom zahvaćenih prostora, da bježe od siromaštva, da bježe od opasnosti, da im je dosta svega što su tamo doživjeli. Međutim, vidimo kako se i drugi brane oko toga. Ja opće ovdje ne zagovaram ni jedan model jer ne znam, iskreno ne znam što bi bilo najbolje. Ako razgovaramo sa pozicija humanitarnog prava onda zaista treba otvoriti vrata svima, ako razgovaramo sa pozicija socioloških promjena koje će se dogoditi onda je to druga pozicija, ako razgovaramo sa sigurnosnih pozicija to je treća pozicija. Mi imamo iskustva sa izbjeglicama, mi imamo iskustva što to znači biti prognan i naravno da to ne možemo izbaciti iz svoje svijesti iz svojeg odnosa prema ljudima koji su u nevolji. Ali imamo iskustva i što znači promjena mentaliteta, promjena socioloških odnosa, socijalnih odnosa, promjena psihologije društva u kojem se nalazimo, u kojem živimo i o tome moramo računa voditi. Tako da svaka rasprava o tome mora biti cjelovita, temeljita i na najozbiljniji mogući način joj se mora priči. Zato ne kažem da znam rješenje, rješenje je tu vrlo teško naći. Mi imamo situaciju da najprosperitetnije zemlje danas uvode ponovno vojsku, imamo situaciju da Šveđani uvode vojsku zbog čega, imamo situaciju da su Švicarci koji su dosta otvoreni bili su treći po broju osobnog oružja u svijetu. Dakle, ništa to nije slučajno. Ja ne zagovaram to kao model da se razumijemo. I zbog toga govoriti o migrantskoj krizi i da bi trebala EU imat jedinstvenu politiku apsolutno se slažem s Slažem se da se mora učiniti sve da u EU, da EU ima vjerodostojnost ozbiljnog partnera u pregovorima. To se odnosi i na migrantsku krizu bez obzira šta kolega Pernar on sad sluša, nema veze, možemo možemo se slagati i ne slagat sa krivnjom, možemo razgovarati o tome tko je kriv za to, tražit uzroke tome ćemo rješenje ponudit, kakvo ćemo rješenje ponudit. Ja sam uvjeren da ćemo u idućim periodima mi znati naći ravnotežu između hrvatskih interesa i interesa EU i da preokrenem priču naopako odnosno redoslijed naopako između interesa tih jadnih ljudi i političkih interesa i EU i Hrvatske. Ti su ljudi zaista u problemima. I zbog toga ne možemo čisto ljudski gledat na određeni način bez emocija na sve to što se događa, a i racionalnog pristupa tome. Ovo je mali dio što ćemo imati svoje pomorske snage u sprječavanju ja mislim prvenstveno utapljanja tih ljudi, ali problem je puno složeniji i ne mislim da će trajati do idućih desetak mjeseci, da će to bit tema, da će to bit godinama problem koji će nas itekako tištiti. Drugo je pitanje ekonomske politike i trgovinskih politika, odnosno sporazuma sa Kanadom. Mene plaši što mi, ja ne znam o kakvom se sporazumu radi. Ja mogu pretpostavit imajući u vidu kakva ja kanadska država, kakva je Kanada i slažem se sa gospođom Pusić da to vjerojatno je velika razlika između ovog trgovinskog sporazuma sa SAD-om. Ali me plaši činjenica da je toliko bilo mistike oko sadržaja sporazuma sa SAD-om. Plaši me činjenica da se ništa o tome ne zna. Plaši me činjenica koju sam pročitao u novinama, možda je krivo to. Kolegica Borzan kad je pričala koje sve probleme prošla da bi došla i vidjela kako taj, sve one prepreke koje je imala da bi došla u Europskom parlamentu do nekih detalja tog sporazuma kojeg nije mogla niti. Ja znam koje nije mogla niti fotokopirati, niti nešto si uzeti, nego jednostavno ne znam zašto se elementarne stvari ne bi znale unaprijed. I treća stvar, zanimljiva mi je ova belgijska politika, da jedna mala pokrajina blokira sve to, da Valonci ako se ne varam blokiraju to. Zašto? Je li hoće pokazati da ipak oni odlučuju o tome ili je to tek igra za javnost. Mi možemo nešto odlučiti, ali moramo mi to odlučiti, znati zašto smo se odlučili za to. Ulaskom u EU morali smo bit svjesni da dio svog suvereniteta prenosimo na EU, ali pitanje do koje mjere i koliko. To je pitanje. Pitanje mjere je centralno pitanje svih pitanja ne samo o ovom problemu nego i inače. Zaštitni mehanizmi htio bih vidjeti koji su to zaštitni mehanizmi da znamo o kojim se zaštitnim mehanizmima radi. Nama je poznato da recimo u Americi kad su u pitanju prehrambeni proizvodi da su standardi koji se koriste tamo, o ispravnosti hrane, o količini pesticida koji se nalaze različiti nego u Europi. Je li to ovdje slučaj sa sporazumom za Kanadu? Ja to ne znam. Je li to genetski modificirana hrana koja će se moći uvoziti i slično. Dakle, ništa ne prejudiciram da je tako, ali bih volio da u budućnosti i o tome razgovaramo. Mislim da je ovdje otvorena mogućnost da zaista ozbiljno pričamo o ovim problemima, da ovom Saboru damo potporu, damo korisna rješenja i za EU i za Hrvatsku. Ne želim vas više gnjaviti, nema ni vremena. Ali hvala vam lijepa što ste došli ovdje, što ste nam omogućili da na ovaj način razgovaramo i što i prvi put ljudi koji su ostali ovdje doživljavam kao saborske zastupnike koji zaista se žele baviti ozbiljnim problemima vezanim za državu. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi zastupniku gospodinu Dodigu. Imamo nekoliko replika na izlaganje. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega gospodin Goran Aleksić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Dodig, zahvaljujem vama na ovim riječima koje ste uputili pogotovo one na početku i ove na kraju. Upravo sam htio reći da kako ja vidim politiku, moju viziju politike. To sam znao razgovarati sa političarima koji su već iskusni i nisu se baš slagali da bi politika trebala biti takva. Ja sam govorio da je predizborna kampanja sredstvo da uđemo u politiku, da se pokažemo da smo bolji od ostalih, da se pokažemo da smo bolji od ostalih, A nakon izbora kad uspijemo ostvariti određene rezultate da onda postajemo svi kolege i da trebamo zajednički raditi za bolju Republiku Hrvatsku. Nama je ovdje zadatak prije svega da mijenjamo zakone, da budemo konstruktivni, a ne da budemo u rovovima ušamčeni jedni protiv drugih. Nisam dobio dojam baš da smo u rovovima ali da volimo jedni drugima replicirati samo radi replike to sam doživio. I smatram da takav način komunikacije u stvari doprinosi manjoj efikasnosti našega rada. Zbog toga moram ponoviti još jednom da je moja vizija politike biti konstruktivan, pomagati u rješenjima koja su nedovoljno dobro definirana i na takav način ću se ponašati cijelo vrijeme dok budem ovdje sa vama. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženom kolegi Aleksiću na replici. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Lovrinović. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine premijeru, ministri, uvažene zastupnice i zastupnici. I meni je drago ispred stranke „Promijenimo Hrvatsku“ da je ovo jedna nova praksa u Hrvatskom saboru da se raspravlja o ovim temama. No, ovdje bih se složio sa doktorom Dodigom da bi ovu praksu gospodine premijeru bilo još bolje kombinirati sa, dakle pored izvještavanja vašeg što se dešava tamo, pa i onog što ne možemo pročitati. Dakle i našim aktivnim doprinosom u smislu gdje je Hrvatska, gdje su naše pozicije. Pa evo malo prije ste dobro rekli gospodine Dodig. 27 i pol država je spremno potpisati ovaj sporazum sa Kanadom. Zašto nije Valonija, taj mali dio Belgije, pokrajina? Pa evo ako ništa drugo to je jedno iskazivanje stava to smo mi. Zašto nismo za to? Pa evo reći ću vam tako, dakle čekamo. Pa pokažimo, evo gospodine premijeru vi ćete puno bolje moći zastupati hrvatske interese ako budete komunicirali s nama u Parlamentu ovako ili ćete odbiti nešto ili prihvatiti ili iza sebe imate ili nemate podršku. Tako ćete afirmirati Hrvatsku jer u EU koja je nedovršena država i ja predlažem i podupirem stav dr. Dodiga on je to očito htio reći da se u ovom Saboru konačno u naredna dva mjeseca organizira saborska rasprava o trendovima situacije u Hrvatskoj i našoj poziciji, jer pazite mi imamo dezintegracijske procese snažne, imamo ovu Višegradsku skupinu koja igra neku drugu sve više je orijentirana nekoj drugoj politici itd. Što se tiče sigurnosti Hrvatske ona je ugrožena. Naša je granica dugačka, ona je mekana, na mnogim mjestima šuplja. Mi smo nesigurni, hladni rat nikad nije prestao, vrući se sve više približava. 11 zastupnika od 751 je u Europarlamentu. Prema tome, razmisliti o ponovnom uvođenju možda vojnog roka 3 do 6 mjeseci i ostalim mjerama. To bi se moralo raspraviti u ovom Parlamentu. Mi ne smijemo biti zatečeni situacijom. Ovo je jedna vrlo opasna situacija u ovom dijelu Europe. **Brkić, Milijan (HDZ)** Hvala uvaženom kolegi Lovrinoviću. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepa. Profesore Dodig vi ste ovdje najiskusniji, ili jedan od najiskusnijih političara tj. ja ću reći boraca za neovisnu Hrvatsku. Kao student '71. godine ste se borili za neovisnu politiku Republike Hrvatske u tadašnjem sastavu Jugoslavije, odvojenu od Beograda. I zaista vaše riječi treba saslušati jer vi što ste proživljavali i doživljavali ipak ste doživjeli slobodnu Hrvatsku. Mnoge vaše kolege u tim torturama koje su prošli nisu doživjeli. Naravno da bih se složio s vama kad ste rekli da ste bili skeptični i da ste sad skeptični poglavito da ste bili pri ulasku u EU. Naravno, ja sam bio protiv ulaska u EU, ne protiv EU niti Europe nego načina i modela na koji smo ulazili u EU. Tada i mediji i javna rasprava i kompletan cijeli Parlament je bio za ulazak u EU dok za izbore na dan izbora kad se odlučivalo o ulasku u EU 40% je bio izlazak, znači čak ni 50% ljudi nije izašlo. A zbog čega je to bilo? Baš zbog ovoga što se sad događa. Tada ljudi ni Parlament nije bio upoznat sa situacijom o svim problemima. Mi se ne moramo slagati o politikama ali je činjenica da ovakav način razgovara, mišljenja tj. iskazujemo ovome Domu ono što smo rekli da je centar političke moći tj. odlučivanja. Da ipak saborski zastupnici imaju nekakvu težinu. Ja znam da vi to dobro osjećate jer znam da ste suverenist u smislu eto izgubili smo dio suvereniteta jel …/Ne razumije se./… EU. I ovo prihvaćam vaše zaista pohvalno i dobronamjerno prema smjeru ove Vlade koja ide da na ovaj način prezentira bez obzira jel se u nas pojedinci ili većina slagala. Uglavnom, hrvatska politika mora imati stav odvojen od Beča, Beograda, Bruxella ili Washingtona ili Moskve. Ali u ovoj zajednici mora funkcionirati kako funkcionira, kako u Parlamentu tako i u Europskom parlamentu. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi gospodinu Bulju. Odgovor na repliku, uvaženi kolega gospodin Dodig. Izvolite. **Dodig, Goran (HDS)** Nije replika, samo mali dodatak ovom. Kolega Bulj mi je dao mogućnost da kažem još sljedeće, gospodinu premijeru da se obratim. Vaša snaga u europskim institucijama proizaći će iz ovog Sabora. Mi ćemo učiniti to da razgovarajući o ovim problemima ojačamo vašu poziciju i ništa drugo. Tako da sve što se kaže ovdje ja vas molim da shvatite dobronamjerno i vi i ministri. Dakle, nije nikome cilj da bilo što da replicira, da pravi probleme nego jednostavno da znate da iza vas stoji Hrvatski sabor bez obzira što ste vi odgovorni za vanjsku politiku skupa sa predsjednicom ali važna je opća svijest u društvu o određenom problemu. A na ovaj način mislim da može biti puno jače. Hvala vam lijepa. Sljedeći za repliku uvaženi kolega Branimir Bunjac, hvala. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Poštovani potpredsjedniče hvala. Gospodine Dodig evo nakon što ste jedno 15 puta zahvalili premijeru što je omogućio raspravu o EU apostrofirali ste Živi zid da mi ne slušamo vašu raspravu. Slušamo mi vašu raspravu i o broju oružja u Švicarskoj i o vojnom roku u Švedskoj i o migrantskoj i emigrantskoj krizi međutim te rasprave u ovom trenutku ne predstavljaju prioritet hrvatskoj javnosti. Hrvatsku javnost recimo puno više zanima zašto je iz Hrvatske od ulaska u EU iselilo gotovo 200 tisuća stanovnika i to radno sposobnih Hrvatske. Recimo samo u Njemačku 120 tisuća radno sposobnih građana, od ulaska u EU. I zašto se stanovništvo Hrvatske na dnevnoj bazi jednako kao što se topi recimo led u arktičkom području i mi sada dakle doživljavamo jednu pravu pravcatu demografsku katastrofu i Hrvatska polako ali sasvim sigurno klizi tome da uskoro će imati stanovnika jednako kao u doba bana Jelačića. Što znači da će cjelokupni razvoj u zadnjih 170 godina biti poništen takvim razvojem situacije. Pa evo mi cijenimo i suosjećamo sa stanovnicima Švedske i drugima ali mislim da bi javnost puno više zanimalo da je ovdje danas premijer otvorio raspravu dakle tim građanima koji danonoćno napuštaju autobusima Hrvatsku bez perspektive da ostvare neku budućnost u svojoj vlastitoj zemlji. Eto toliko, hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjcu na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Dodig, izvolite. **Dodig, Goran (HDS)** Ima jedna mala anegdota vezana za Engleski parlament. Jedan mladi kolega pitao starijeg kolegu, šta će ljudi reći što se ja ništa ne javljam za riječ. Onda mu je taj stariji kolega rekao, puno bolje da se pitaju zašto nisi govorio nego zašto si govorio. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Dodigu na repliku. Sljedeći se za raspravu u ime Kluba zastupnika Živog zida prijavio uvaženi kolega gospodin Ivan Pernar. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Hvala uvažene dame i gospodo, kolegice i kolege zastupnici. Pa prije svega htio bi reći da je osnovna europska vrijednost demokracija i kada se političari vrate iz Bruxellesa, mjesta gdje navodno, ajmo reći prema onom što nam televizija barem govori se sloboda govora i demokracija cijeni, mene čudi da u ovom Visokom domu, mene predsjedavajući prekida u izlaganju odnosno u replici koja je bila jako kratka, samo dvije minute, isključivo zato jer mu se nije svidjelo ono što ja govorim. Znači ako ovaj Sabor nijemjesto gdje zastupnici slobodno mogu izražavati svoje mišljenje koje se recimo suprotstavlja američkoj propagandi onda tako recite. Ako vam smeta što Pernar govori, što se ne slaže sa time što je Amerika napravila po Bliskom istoku o.k., recite Pernar ne možeš to govoriti. Ako vas smeta mojemišljenje po pitanju tko je kriv za izbjegličku krizu, recite to gospodine Pernar nemate pravo to govoriti, ja vam zabranjujem i uzimam vam riječ. Međutim, ovdje se radi jedna farsa, znači tobože se traži da zastupnici budu aktivniji, znači mi ćemo sada novčanim kaznama tjerati zastupnike da ovdje dolaze to je plan MOST-a. Međutim s druge strane kada sam izrazio svoje mišljenje odnosno repliku gospodinu Plenkoviću, tada je isti predsjednik Sabora koji predlaže te zakone u ime MOST-a meni gasi mikrofon dva puta. Jesmo li mi ovdje statisti ili se ovdje očekuje od mene da igram ulogu statista i da šutim? Koja je poanta od toga da ja dolazim ovdje na sjednice ako ja ovdje ne mogu govoriti ono što mislim? Dakle, prije svega smatram da se mora dozvoliti zastupnicima da slobodno govore i izražavaju svoje mišljenje jer ja ovdje nisam došao sam radi sebe nego sam došao u ime svojih birača birača koji su mene ovdje izabrali da zastupam mišljenja i stavove, a oni su sljedeći po ovom pitanju. Gospodo iz HDZ-a molim vas da me ne ometate u izlaganju. Hvala vam. **Brkić, Milijan (HDZ)** Molim vas uvažene kolege, dozvolite kolege, dozvolite gospodinu Pernaru da završi izlaganje. A gospodin Pernar nadam se da ćete uskoro prijeći na temu. … /Upadica: Hoću./ … Dovoljno ste imali ovaj uvodni dio. Hvala lijepo. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Hvala vama predsjedavajući. Gospoda iz HDZ-a se uvijek smiju, ali situacija u zemlji nije nimalo smiješna, to vam samo želim reći. Ljudi kopaju po smeću, redovi pred pučkim kuhinjama su dugi, a vi se samo podrugljivo smijete. Molim vas da prestanete s tom praksom i da poštujete. Hvala vam. Htio bih reći da cijela politika koju mi vodimo trenutno prema Rusiji je pogrešna. Šalju se vojnici tj. planira se slanje vojnika na rusku granicu odnosno čak i povećanje broja vojnika koji su tamo što smatram zapravo izazivanjem odnosno provokacijom i vi znate i sami koliko se NATO u zadnjih 20 godina proširio prema istoku, a Rusija se nije širila prema zapadu. I vidjeli smo iz ponašanja NATO Pakta koje su bile posljedice te politike, a glavna je ta izbjeglička kriza. Znači mi se cijelo vrijeme ovdje bavimo posljedicama, kriva je Turska jer navodno nije izbjeglice zadržala. Krivi smo mi jer ih navodno nismo određeni broj primili. Međutim oni koji su stvorili te izbjeglice, koji su stvorili tu izbjegličku krizu, a zna se tko je to, to je SAD američka vlada svojom vanjskom politikom oni primaju najmanje izbjeglica, ali pri tom se nama stalno nameće odgovornost, vi morate ovo, vi morate ono, daju nam se kojekakve kvote itd. a uopće se u ovom Visom domu ne raspravlja o hrvatskoj vanjskoj politici koja je ukoliko mi odlučujemo, a cijelo vrijeme se priča da mi suodlučujemo u NATO Paktu iako je po meni to laž mi smo samo tamo poslušnici i sluge, ako mi tamo suodlučujemo mi smo onda i suodgovorni za ono što se događa. Međutim ovdje se događa situacija gdje se potpuno ignoriraju uzroci problema i tako godinama. Imamo tipa ne znam, 350tisuća blokiranih građana, mi se bavimo pitanjem kako ćemo te ljude ovršiti i kojom metodom ćemo im blokirati račun ili kojom tehnikom ćemo ih deložirati. A nitko ne postavlja pitanje odnosno rasprave o tome zbog čega se potraživanja u Hrvatskoj ne mogu podmiriti, zašto je kunska nelikvidnost, o tome nema govora. Kada Pernar spomene kriva je politika Narodne banke onda ide zijevanje i podsmjehivanje. A do kada? Ljudima to nije smiješno. Ja znam da kada je ovdje govorim da vama mnogima vi bi mene najradije maknuli s ove govornice jer vama smeta to što ja govorim, ali ljudima koji su recimo Libijcima kojima je zemlja pretvorena u pakao, kojima skidaju glave, odakle je do sada neviđena izbjeglička kriza, njima uopće nije smiješno niti svejedno to kakvu politiku Hrvatska vodi prema njihovoj zemlji. Isto ni ljudima u Iraku, koji su isto žrtve te bili američke politike, koja je dovela do razjedinjenja zemlje, sektaških sukoba i na kraju krajeva pojave Islamske države. Također kada govorimo o terorizmu, a terorizam je bitna stvar odnosno bitna tema za raspravu, svi vi znate da je Amerika ta koja je Talibane dovela na vlast. Zašto se ta istina ne smije ovdje govoriti kada američki dužnosnici pred kamerama priznaju da mi smo stvorili Isil, da mi smo ih naoružali, da mi smo ih financirali kako bi maknuli sirijsku vladu? Zašto se ne kaže otvoreno mi podržavamo terorizam? Ne nego ćete, priča će biti mi se borimo protiv terorizma, a dok s jedne strane se tobože borimo protiv terorizma, s druge strane šaljemo oružje tim istim ljudima. Hrvatska vanjska politika kao i američka podsjeća me na onu knjigu dr. Jackly mister Hyde od Luisa Stevensona. Znači u njoj se jedan ugledan građanin po danu noću pretvara u čudovište. I na žalost takva je i politika hrvatske Vlade. Znači s jedne strane se borimo za siromašne itd., a s druge strane guramo ljude u siromaštvo. S jedne strane se govori o domoljublju i nacionalnim interesima a s druge strane se prodaje suverenitet i lišava se naša zemlja slobode. Drage kolegice i kolege, ako mi u ovom Visokom domu ne možemo odlučivati i izražavati svoje mišljenje što mi onda imamo? Je li imamo mi uopće državu ako mi za svaku odluku koju donosimo moramo ići po konzultacije? I ako naša odluka ovisi o volji tih s kojima se konzultiramo da li onda građani odlučuju neposredno izborom svojih predstavnika ili odlučuje netko drugi umjesto njih? Imamo li mi onda uopće demokraciju? Je li to demokracija? Ja mislim da nije. I htio bih reći da sankcije Rusiji su nama nametnute. Znači oni kažu iz Brisela vi morate uvesti Rusiji sankcije. Kakvu koristi Hrvatska ima od tih sankcija? A ova sluganska vlada, sluganska prema Briselu i prema Washingtonu što god Amerika kaže oni rade. Ponaša se na ponižavajući način. Čovjek koji je slobodna i samostalna struktura ličnosti on sebi to ne bi dozvolio. Ista stvar kada je bio protjeran diplomat iz Ruske ambasade, dođe direktiva iz Američke vlade, morate nekoga izbaciti iz Ruskog veleposlanstva i onda se …/Govornik se ne razumije./… odabere se jednostavno neka osoba, čovjek se ni kriv ni dužan završi protjeran, proglasi ga se špijunom kao što je i mene nedavno kolega Beus-Richemberhg proglasio ruskim špijunom a samo zato jer izražavam svoje mišljenje. Jer smatram da bi Hrvatska umjesto izrazite proameričke politike trebala voditi vlastitu politiku u svojem interesu. A hrvatska politika, odnosno hrvatski interes ne smije biti stvaranje izbjeglica. A mi znamo tko su ti koji izbjeglice stvaraju. I sve dok Amerika ne prestane sa svojim ratovima, vi imate situaciju da Amerika kaže u Iranu je recimo neprijateljski režim, treba ga maknuti, sutra dan bi mogao se dogoditi rat protiv Irana. I što onda opet kolona izbjeglica? I što se događa? I dok mi zbrinjavamo izbjeglice Amerika šalje oružje i dalje. I jednostavno potencira krizu, potencira sukob, potencira rat, krv i nasilje a iz samo jednog razloga da bi vladala svjetskim resursima, da bi vladala naftom. Ne ide Amerika u Irak zato jer je njima stalo do toga da Iračani ili ne znam Libijci imaju demokraciju, to su bajke za malu djecu. I umjesto da naš premijer u premijeru to javno i otvoreno kaže mi ko papagaji, oni kažu uvedite sankcije Rusiji, Plenković će reći, uvodimo sankcije Rusiji. Ako kaže Brisel, ne znam, pošaljite vojnike na rusku granicu, mi kažemo, šaljemo vojnike na rusku granicu. Ako je to obilježje suverene države ja ne znam što, meni to izgleda više naša politika kao politika NDH od '41. do '45. kada su direktive dolazile iz Berlina i kada smo mi na svaki mig tipa npr. Berlin kaže naviještamo rat Sovjetskom savezu, Pavelić kaže naviještamo rat Sovjetskom savezu, Berlin kaže šaljemo vojnike na rusku granicu, Pavelić kaže šaljemo vojnike na rusku granicu. O čemu mi pričamo dame i gospodo? Jesmo li mi suverena država? O tom pitanju, to sam ja pokrenuo pitanje kada smo raspravljali o Izbornom zakonu. Mi sada pričamo o izmjenama Izbornog zakona tko se može kandidirati a tko ne može a ja sam na to rekao, potpuno je svejedno tko će se kandidirati i tko će biti izabran ako ti koji su izabrani neće biti ti koji će I mene žalosti da već 20 godina se uopće ova tema ne dotiče. Sabori se mijenjaju, odnosno sazivi Sabora i zastupnici a nitko o tom pitanju i tom ozbiljnom problemu ne govori. Zašto je tome tako? Jesmo li postali dobre sluge? Kada sam rekao akademiku Stjepanu Zduniću, tj. dr. znanosti i bivšem direktoru, tj. ja mislim Ekonomskog instituta on mi je rekao pa Ivane pa mi smo uvijek bili u vazalnom odnosu kada sam mu rekao na taj problem upravljanja zemljom izvana. Međutim što se postavlja pitanje? Može li zemlja koja je u vazalnom odnosu, koja je sluga, koja nema ni svoju ni monetarnu politiku u svom interesu, ni vanjsku politiku, ni carinsku politiku, znači sva obilježja naše politike zapravo nisu u našem interesu a od nas u Saboru se očekuje da zemlja ima dobre rezultate. I još jedna stvar, javnost za ovu katastrofalnu ekonomsku situaciju, a objasnio sam da nam je ta ekonomska politika nametnuta izvana, birači će kriviti nas. Oni će reći vi iz Sabora ste krivi jer ste vi donijeli te odluke. Vi ste krivi jer je valutna klauzula tu. Vi ste krivi zato jer moramo ne znam primati izbjeglice ili zato jer ne znate se nositi s tom izbjegličkom krizom. A jesmo li mi krivi? Jesmo li mi saborski zastupnici ti koji smo donosili odluke koje su dovele do problema? Možda na papiru i jesmo. Možda, drage kolegice i kolege, neki od vas jesu dizali ruke za te odluke ali je pitanje jeste li vi u tim trenucima bili tek lutke na koncu ili ste uistinu izražavali svoju volju. I to je ozbiljan problem. Da li je ovo jedan MaPet show, da li smo mi ovdje lutke ili smo mi ljudi koji imaju svoje dostojanstvo, osjećaj samopoštovanja, osjećaj samopoštovanja dame i gospodo, vi ste saborski zastupnici, vi ste ti koji odlučuju o sudbini naše zemlje. Pa ne možete vi dozvoliti da netko peti ko nikada nije izašao na izbore u Hrvatskoj, za kojeg mi ni ne znamo, kojeg mi nikad nismo vidjeli da odlučuje o tome hoće li se u Hrvatskoj privatizirati državna imovine ili neće? Hoće li dobiti 20 tisuća ljudi otkaz ili neće? Hoće li se outsourcing napraviti? Hoće li se autoceste privatizirati? Hoće li se mijenjati Zakon o radu? Kako se može dogoditi da vi niste ti koji o tome odlučuju? I žao mi je što premijer Plenković ne koristi znači vrijeme u Bruxellesu da se više založi za hrvatske interese već nam dolazi ovdje samo da bi nam prenio poruku što su oni njemu tamo rekli. Ako vi gospodin Plenković u EU u Bruxellesu ne odlučujete o ničemu, ako vi samo dolazite ovdje da bi nas izvještavali, ako se vi za ništa što bi bilo u našem interesu ne možete izboriti koji je onda smisao tih odlazaka tamo? onda možemo jednostavno i ukinuti Sabor i možemo dovesti ovdje namjesnika EU kao što su svojedobno pokušali u Grčkoj. Pa da, neka pošalju svog nekog, kao što ima u BIH onog visokog predstavnika i on lijepo neka ode u Banske dvore a mi dame i gospodo idemo svi kući jer u suprotnom je ovo sve farsa. Ovo je dame i gospodo farsa. Hvala vam. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na ovoj raspravi. Ja bi samo molio i podsjetio bi i uvaženog kolegu Pernara i sve ostale kolegice i kolege zastupnike da se prilikom rasprave držimo točke rasprave, rasprave, a aktualna je točka izvješće predsjednika Vlade RH o sastanku Europskog vijeća. Vi ste se u svojoj raspravi dotakli puno tema koje nisu predmet rasprave pa bi vas molio i kod replika i kod odgovora na repliku da se držimo teme rasprave. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Pernar, održali ste sada ovdje jedan monolog nama saborskim zastupnicima poimajući nas sve pod jedan istovjetan predznak. Ja osobno kažem da se ne slažem sa 99,9% poteza NATO-a, ali jel vi kažete da sam ja lutka na koncu? Ne slažem se ni s politikom EU, to je moje pravo kao saborskog zastupnika.

na slušalice iz Moskve direktno dobivate nalog. Ja to vama neću kazati. Bila Moskva, bio Washington, ja imam svoj stav. Prema tome, kad se obraćate ovdje saborskim zastupnicima ipak ja sam imao sreću i puno stariji sam od vas što sam sudjelovao u stvaranju države kada nismo imali ništa, nažalost određene stvari su se rastočile. Da i djelom sluganskom politikom, djelom i većim djelom klanjanjem velikim vođama. Šta nije Sabor bio demokratičan ali ne možete kazati saborskim zastupnicima, ja bar ću vam kazati meni da sam lutka na koncu. Ja smatram, premda vam to ne bi nikad kazao, da ste vi lutka na koncu Moskve. I kako ćete vi sad mene demantirati? Svaki vaš govor završio je sa ruskim interesima, s Krimom. Šta bi bilo da je prema Hrvatskoj se odnosilo druge zemlje svijete koje su tu dale potporu u Domovinskom Domovinskom ratu, da li bi hrvatska granica tako izgledala? Znači svak iz svog kuta gledanja a vi podcjenjujete, to je vaše pravo demokratsko i zaista ako itko govori u ovome Saboru ja sam se nagovorio u prošlom mandatu, bio sam najaktivniji a zaista nikad nisam vidio da tri za redom budu Ivan Pernar, Ivan Pernar, Ivan Pernar. Ali to dozvoljavam Poslovnik i imate na to pravo. Hvala lijepo. Odgovor na repliku uvaženi kolega Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Poštovani kolega Bulj, ja duboko cijenim to da vi imate stav i da ste se recimo, kao što se ja ne slažem s time što NATO radi, i da su oni krivi za tu izbjeglički krizu itd. Međutim, vi kao zastupnik kad je izglasavanje Vlade dižete svoju ruku za tu Vladu ili protiv te Vlade, odnosno za tu slugansku politiku ili protiv nje. I vi možda osobno jeste protiv te politike ali onog trena kad ste vi podigli ruku za tu Vladu vi ste tog trena rekli ja stojim iza poteza te Vlade, a kako što vidite ovo što mi imamo to čak nije ni Vlada. Jer Vlada da bi bila Vlada morala bi vladati, a osnovni element vladanja je donošenje odluka. A koliko ja vidim nas se ovdje brifira o tome što je na sastanku u Bruxellesu odlučeno i mi od tamo ne odlučujemo ni o čemu. I onda se to što je tamo odlučeno nama kaže mi ćemo sad to provoditi. O čemu mi pričamo? Gospodine Bulj, pozivam vas da ako stvarno se ne slažete s tom politikom pokažite i u trenutku kad se glasa da se ne slažete a ne samo govoriti ja sam protiv EU, ja sam protiv NATO-a a kad se glasa onda se glasa za Vladu koja je i za EU, i svu tu kalvariju našeg naroda i za NATO pakt. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Pernaru na odgovoru na repliku. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Nikola Grmoja. Izvolite. potpredsjedniče, evo gospodin, odnosno kolega Miro Bulj je rekao većinu onoga što sam mislio reći. Znači vi ste jedan izvrstan propagadist, znači kad god se netko nasmije nekakvom vašem potezu vi kažete da se ljudi smiju jer ne znam da je 300 tisuća ljudi blokirano, ljudi kopaju po kontejnerima, kantama itd. Ne smijemo se tome da vi govorite da nemate priliku ovdje reći što mislite a svi vidimo da stalno govorite, da ste u svim informativnim emisijama, da svoje stavove koje iznosite o potezima američke vanjske politike, o potezima NATO-a da znaju prosječni hrvatski građani jer ste to u nekoliko navrata, u više navrata ponovili ovdje u Hrvatskom saboru. Tako da bih vas molio da ne govorite da vas netko ometa u iznošenju vaših stavova. Vi slobodno možete iznositi vaše stavove. Što se tiče Ovršnog zakona nikakav konkretan prijedlog niste dali. Znate samo kritizirati. Lako je kritizirati. Evo složit ću se sa kolegom Buljom kritizirat ćemo američku vanjsku politiku koja je alternativa za Hrvatsku. Vi niste nikakvu alternativu dali osim što ste branili nekakve poteze Moskve koji se ne daju braniti. Evo na primjer ovaj slučaj oko Krima. Znači ne nudite rješenja, ne nudite nikakve konstruktivne prijedloge, nemate alternativu, znate kritizirati. Ja se slažem da svaki zastupnik mora stajati iza onoga što govori i da mora stajati iz svoga glasa kada diže ruku, za to sam i premijera pitao oko ovog trgovinskog ugovora sa Kanadom kada ćemo dobiti sve informacije da bi mogli dignuti ruku. Jer ja nisam lutka na federe niti ću dignuti ruku za nešto u što ne vjerujem. Ali tražim informacije. A vi znate kritizirati, izvrsno znači koristite nekakve metode i vidim da često spominjete nacističku Njemačku. Imam osjećaj da ste puno proučavali Goebbelsa, imate nekakve tu metode koje koristite. Ali molio bih vas da budete konačno konstruktivni i osim

moja replika tj. nije usmjerena protiv vas jer ja nemam ništa protiv nikog od vas koji ovdje sjedi, nego protiv načina vladanja našom zemljom. Što se tiče prijedloga mi smo vas molili da se jedina nekretnina izuzme od ovrhe. Molili smo vas da izmjenama Ovršnog zakona zabranite tajne deložacije. Molili smo vas da stavite da trošak ovrhe ne može biti od samog iznosa potraživanja. Ništa od naših molbi vi niste usvojili. I znate što će se dogoditi? Ja ću vam stvarno donijeti na papiru te prijedloge. I što će se dogoditi? Vi ćete ih odbaciti. Znači kad bih ja vjerovao da ćete vi išta od onog što ja predložim prihvatit ja bih vama ne danas nego jučer donio na stol prijedlog. Ali donijet ću vam te prijedloge gospodine Grmoja i vidjet ćete kada bude bilo glasanje kako ćete jedan po jedan glasat protiv toga. Pitali ste koja je alternativa ovoj sluganskoj politici EU i NATO-u. Alternativa je suverena politika, samostalna politika gdje država provodi politiku u svom interesu. Znači, monetarnu politiku kakvu nama odgovara bez valutne klauzule, onda poreznu politiku gdje ako mi ne možemo se zaštititi od uvoza mi moramo uspostavit carine. Vi kažete ne, EU ne dozvoljava carine. Ako moramo izaći iz EU i NATO-a to je to onda. To je alternativa. Ali vi ćete reći ne, to ne može biti alternativa. O.k. Znači, vi prihvaćate i EU i NATO pod svaku cijenu i to je ključ cijele priče. Znači, mi smo kao strateški cilj definirali ne bolji život za naše građane, nego ulazak u EU i NATO kao da je to cilj samom sebi. I onda smo sve ostale interese podredili tome i zbog toga se danas nalazimo u situaciji kojoj se nalazimo. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem se na odgovoru na repliku. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega gospodin Đakić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Pernar, konstantno nazivate ovu hrvatsku Vladu koja je tek zasjela da je ona sluganska i da služi i europskoj, pa i američkoj politici, a bez ijednoga utemeljenja. Ne znam čijoj bi politici trebala služiti? Vjerojatno ruskoj po vama. Po vašim svim navodima vama se jako sviđa Putinov nakan da što više Ukrajinu pokori i da što više ju porobi. Jednako to hvalite kao da je to oduvijek teritorij Rusije i da je to sasvim normalno. Govorite o tome, a ne znate da je Ukrajina prva država koja je Hrvatsku priznala i koja je u '91. godini 11. prosinca jasno rekla da hrvatskoj samostalnoj suverenoj neovisnoj. To niste spomenuli do sada brine me to što ovakvim proruskim nastojanjima želite nametnuti i hrvatskoj Vladi da ona bude ta koja će bit slugan Putinovim nakanama, ali i odobravate kao što vidim da je dobro učinio što je aneksirao Krim i što je poslao svoje specijalce da i dalje ratuju kao i svoje tenkove. Jednako to uspoređujem sa početkom Domovinskog rata. Vaše nastojanje da opravdate ono što se dogodilo u Ukrajini je jednako tome kao što bi opravdali vjerojatno i srpske dragovoljce i JNA koji su rušili Hrvatsku. Za nas je to jednaki odnos snaga i u Ukrajini spram Rusije kao što je bio Hrvatske spram Srbije, Crne Gore i ostalog. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na replici uvaženom kolegi Đakiću. Odgovor na repliku gospodin Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Gospodine Đakić, vidim da vam je puno stalo do Ukrajinaca. Ali ima jedan narod do kojemu gotovo nikome u ovom Visokom domu nije stalo, a to su Palestinci koji su 1948. etnički očišćeni njih 750000. Lišeni su svih svojih prava. Oduzeta im je zemlja i kuće i usprkos Rezoluciji UN-a 194. nikada im nije omogućeno pravo na povratak. Međutim što? Amerika je otpisala Palestince i zato vas za Palestince nije briga. A za Ukrajince se tobože borite ne zato jer vam je stalo do Ukrajinaca, nego samo zato jer to izvlačite kao jedan primjer kao jedan primjer s kojim se demonizira ruska Vlada, a ne govori se o tome da Amerika zemlja koja nije prestala ratovati od svog uspostavljanja, da je to zemlja koja ne zna za mir i da je samo pitanje trenutka kada će se neka druga država na svijetu naći pod udarom američkih bombi. I vi sad predstavljate kao da je Rusija kriva za ne zna ratove u Gvatemali ili ne znam Panami ili bombardiranje u Jemu ili itd. Ali činjenica je da od Vijetnama do Latinske Amerike svi ti krvavi režimi od talibana do Sadama Huseina svi su oni imali američku podršku i svugdje je tamo Amerika ostavila svoj krvavi trag. Gospodine Đakić ja vidim da se vi smijete i ja znam da je vama to možda smiješno ali gospodine Đakić vaše neznanje o povijesti nije nimalo smiješno. Hvala. Zahvaljujem kolegi Pernaru na odgovoru na repliku. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepa. Kolega Pernaru meni je stvarno žao što vi ovdje u sabornici pokušavate stalno nametnuti tezu da protiv vas postoji zavjera, pogotovo s ove strane sabornice. Ja vas uvjeravam da ja osobno, a ni itko od kolega s ove strane nema ništa protiv vas. Ali se isto tako ne možemo složiti sa vašim istupima i raspravama koje konstantno nisu u cilju onoga o čemu trebate raspravljati. Dakle, vi ne raspravljate o temi, o dnevnom redu nego raspravljate o onome što nije u dnevnom redu. Mi svi ovdje trebamo poštivati Poslovnik. Vi ga ne poštujete. To je ono s čim se mi ne slažemo. Dakle, ja smatram da svi u ovoj sabornici moramo se držati određenog reda, a to je Poslovnik. Isto tako žao mi je što vrijeđate institucije ove države i vrijednosti ove države. Rekli ste upravo maločas da ne postoji suverenitet Hrvatske. Ja vas podsjećam da su za taj suverenitet poginuli mnogi hrvatski sinovi i nemate pravo na takav način rušiti dignitet Hrvatske države. Postoji odgovornost svih nas za izgovorenu riječ. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Jelkovac na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Pernar, izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Da, oni su poginuli za suverenitet koji je određena stranka na jedan elegantan način prokockala. A kako ga je prokockala? Tako da je Šeks vaš kolega promijenio Ustav na način da udruživanje sa drugim državama nije dovoljna natpolovična većina od svih naših građana već samo većina od onih koji izađu na referendum. Tako da smo mi izgubili taj suverenitet voljom manjine građana naše zemlje, a tobože ste vi štitili interese većine. Međutim, dotaknuli ste se nečeg jako zanimljivog, a rekli ste gospodine Pernar vi skrećete s teme. Profesor Noam Chomsky svjetski poznati filozof on kaže da osnovna tehnika manipulacije propagande je sljedeća, a to jest nije bitno koliko rasprava ide u širinu nego je bitno da se kontrolira tema rasprave. Cilj je stavljati teme koje zapravo nisu ključne i presudne za našu zemlju i onda se o njima može raspravljati do sudnjeg dana. To vam je kao da sad mi se nađemo u Big brotheru i pričamo o tome koja je piva bolja Karlovačka ili Ožujska. I mi sad možemo, imamo slobodu dva dana raspravljati o toj temi. Ali o ključnim temama kao pitanje valutne klauzule toga zašto država koja ima vlast nad stvaranjem novca ne može se izravno financirati od središnje banke već ovisi o novcu privatnih banaka za financiranje o toj temi nema rasprave, ona naprosto ne može doći na dnevni red. I uvijek je odgovor to nije tema dnevnog reda. Ja spomenem tajne deložacije vi ćete reći to nije tema dnevnog reda. Spominjem problem kopanja po smeću vi ćete reći nije tema dnevnog reda. Kolega Bunjac kaže 200 tisuća ljudi je izašlo iz naše zemlje to nije tema dnevnog reda. Pa o čemu mi onda ovdje pričamo? ovdje pričamo? O kojim temama mi onda ovdje govorimo? Da li se ljudi kod nas više boje Hanžekovića ili ruske prijetnje gospođo? Nemojte mazati ljudima oči. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Pernaru na odgovoru na repliku. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Žarko Tušek, izvolite. Poštovani kolega Pernar razmišljao sam da li da vam repliciram ili ne jer to znači još barem dvije minute nastavka ove vaše demagogije koju ste vrlo lijepo u kontinuitetu je prodajete već nekoliko dana i vidim da to nažalost mediji dosta ozbiljno, preozbiljno prate. Jedan poznati francuski filozof vam je rekao da što čovjek manje zna to mu se njegovo znanje čini još većim. Ja ne znam koliko vi znate ali se stavljate u preapsolutnu kategoriju. I stvara se dojam, ja to ne bih htio reći da vi tako mislite, ali da uistinu podcjenjujete ove ovdje ljude, njihove političke osobnosti i stavove političke, ono što su u svojem životu kroz svoje profesije, kroz politički rad radili i stvarali i kao da oni ništa nisu radili i stvarali, a kao da ste vi u svojih 20 i nešto godina napravili apsolutno sve i naučili apsolutno sve. To je dojam koji imam ja i koji ima ovdje većina ljudi i to je možda i uzrok ovih nervoznih reakcija i podsmijeha, a vidim da na te reakcije vi reagirate sa još više nervoze. Ja bih spustio tenzije i ja vam bih kao čovjek savjetovao ako ikako možete da nastavite komunicirati i debatirati ali sa puno manje podcjenjivanja ljudi ovdje i sa puno manje važnosti davanja sebi svojem znanju, svojem radu i svojim životnim spoznajama jer jednostavno tokom svojih godina niste mogli biti na toj razini na kojoj se postavljate. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Tušeku na replici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Gospodine Tušek ja nisam ovdje najobrazovanija osoba, moje obrazovanje je skromno, ja sam po struci medicinski tehničar. Ja nisam ovdje najpametnija osoba, ovdje ima sigurno pametnijih ljudi od mene ali ja govorim ono što svi vide osim vas. Znači, u onoj bajci odnosno priči carevo novo ruho ha malo dijete kaže car je gol, a svi govore kako car ima sjajno odijelo i kako mu ono dobro stoji. Meni se čini da kod ovih rasprava vi mene svi uvjeravate da je Hrvatskoj super, da je sve na mjestu, da mi imamo korist od EU i NATO-a. Maltene kao da smo ušli u obećanu zemlju, a ne u tamnicu i talionicu naroda. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Pernaru na odgovoru na repliku. Krećemo dalje s raspravom. Nastavljamo, za raspravu pojedinačnu po ovoj temi se javio uvaženi kolega Pernar. Izvolite. ovoj temi, ovo je iscrpna tema i o njoj bi se moglo pričati satima. I meni je žao što se o pitanju suvereniteta naše zemlje odnosno našeg odnosa sa Bruxellesom uopće ne raspravlja. Meni je zbog toga žao. Žao mi je zbog toga što se na naše članstvo u EU i NATO-u gleda kao na svetu kravu koja je nedodirljiva bez obzira na to da li EU provodi interese naše zemlje ili radi na našu štetu, bez obzira da li mi od djelovanja NATO Pakta po svijetu imamo korist ili samo štetu. Koje su to korisne stvari od EU da bismo mi svi slijepo trebali slušati njene upute i direktive koje nam dolaze, kako se ono kaže po hitnoj proceduri, jednostavno nam dolaze ko enciklopedije zakona koje mi ni ne stignemo čitati, koji se samo izglasavaju jer je to iz EU. Znači ako uvažene kolegice i kolege predlože neki zakon, mi ćemo čitati, on će ići u raspravu i o njemu će se glasati. Međutim kada nam dolaze neki zakoni iz EU mi bez malte ne bez objektivne rasprave, bez da je uopće neko analizirao to jednostavno se cijeli dugački nizovi zakona izglasavaju ko kako bi to rekao, ko mandarine u Metkoviću kada se bacaju u kašete, jednostavno se to onda servira našoj javnosti. Htio bi reći da takav odnos prema našoj zemlji kakav ima EU gdje se odnose prema nama kao prema svojim slugama koje moraju vršiti njihovu volju da taj odnos nije ravnopravan, a nama se govorilo kada smo ulazili u EU da ćemo mi tamo suodlučivati. Ali kada sam slušao izlaganje gospodina Plenkovića, ja nisam primijetio da je on o ičemu tamo u Bruxellesu suodlučivao. Meni se čini da je gospodin Plenković u Bruxellesu bio samo brifiran i da mu je rečeno radit će se to, to i to i to je to. I koji je onda smisao tog brifiranja, ako evo iskreno pitajte sami sebi kao zastupnici? Zašto smo mi danas slušali gospodina Plenkovića? O čemu smo mi odlučivali? O ničemu. O čemu je on odlučivao? O ničemu. Da li je javnost o ičemu odlučivala, dal se javnost pitalo što ona misli o tome što je iz Bruxellesa koje su nam direktive došle? Nije. Znači nebitno je mišljenje javnosti, nebitno je mišljenje zastupnika, nebitno je čak i mišljenje premijera. I onda vi meni kažete ljudi su prolijevali krv za suverenitet. Jesu, ali jesu li oni prolili krv za ovo što sada imamo ili za nešto drugo? Da li su oni prolili krv za to kao branitelj Mirko Dukić dame i gospodo, kojeg ste na dan kada se Vlada izglasavala na silu deložirali po direktive ilegalne RBA zadruge gospođo. Jeli gospodin Dukić išao u rat zato da bi ilegalna RBA Zadruga iz druge zemlje njega izbacila na ulicu ili gospodin Sočan? Gospodin Sočan živi kraj Ivanić Grada, isto je bio hrvatski branitelj i on bi bio deložiran da nije bilo nas kolega iz Živog zida. A ima takvih primjera puno branitelja koje upravo te banke iz te EU su dovele do suicida. I nikada nemojte zaboraviti branitelje u Kaštelima koji je počinio suicid zbog švicarskog franka. Znači što se događa? Ono borba koju smo dobili u ratu, rat koji smo dobili u ratu smo izgubili u miru bez borbe. Predali smo se bez ispaljenog metka. Draga gospodo iz HDZ-a nešto ću vam reći, ja sam skromnog obrazovanja, ja sam medicinska sestra, ja sam u Njemačkoj radio u staračkom domu, ja sam te stare Nijemce ja sam njih čistio i prao na krevetu koji su nepokretni. I rekao mi je jedan stari Nijemac koji je bio vojnik Wehrmachta, male haben wir versucht, haben nicht ges haft, dritte mal schaffen wir onhe kugel“. Kaže, dva puta smo pokušali zavladati Europom, nismo uspjeli, treći put uspjeli smo bez metka. Drage dame i gospodo, bojim se da na isti način na koji je Bosna šaptom pala, da je i naša zemlja šaptom pala i da je to razlog zašto se nalazimo u ovoj stravičnoj ekonomskoj krizi, zašto ljudi moraju bježati iz naše zemlje. A pitanje se postavlja, što je u Bruxelles, koju je mjeru Bruxelles nama dao da zaustavi bijeg ljudi iz naše zemlje, koju je mjeru Bruxelles nama predložio i preporučio? Nijednu. Bruxelles to uopće ne zanima. Koju mjeru je Bruxelles predložio da se zaustavi kopanje po smeću? Niti jednu. Znači Bruxelles uopće ne zanima egzistencija i život naših građana. Njih samo zanima koje firme ćete privatizirati, koliko ćete smanjiti plaće, hoćete li ukinuti Zakon o radu, hoćete li ukinuti valutnu klauzulu, znači sve što njih zanima je zapravo da se provodi politika koja je protiv vlastitih građana. I sramota je za stranku koja je državotvorna, barem bila u početku jer HDZ je stvorio odnosno imao veliku ulogu u stvaranju samostalne države. Međutim tu istu ulogu koju su imali oni su na kraju preokrenuli naopačke. Znači oni su se borili protiv kolega s moje desne strane i optuživali su SDP da je to ta partija, oni su trgovali našim suverenitetom, novac je išao u Beograd itd. A što ste vi napravili kada ste došli na vlast? Pogledajte svu količinu novca koja je išla u Beograd i pogledajte svu količinu novca koja ide MMF i koja ide Bruxellesu i koja ide u Berlin. Pogledajte koliko strane banke izvlače na godišnjoj razini novca iz naše zemlje, a koliko je novca Jugoslaviji išlo u Beograd. Ekonomsko iskorištavanje koje je bilo u Jugoslaviji od strane Srbiji spram naše zemlje je bio kikiriki, mačji kašalj u usporedbi sa ekonomskim iskorištavanjem kojeg grade strane kreditne institucije iz EU protiv naše zemlje. I sve ono što ste predbacivali kolegama iz SDP-a napravili ste ne isto nego sto puta gore. A građani koje ste doveli do ruba ponora to i vide. Ekstremno siromaštvo je pojava za koju mi u Hrvatskoj u socijalizmu nismo znali. Danas golemi broj stanovnika živi u ekstremnom siromaštvu. I onda još pri tome, umjesto da se pokrijete ušima i da kažete napravili smo pogrešku, ispraviti ćemo, kažemo ne, nastaviti ćemo s tom politikom a ti Pernar koji o tome govoriš ti si neznalica, šta ti tu pričaš itd.. Ti si ne znam ruski špijun, ti si plaćenik, ovo ono. Mi smo se doveli u situaciju da tko god kaže istinu njega se etiketira. Ajmo početi od pretpostavke da sam ja agent Moskve koja je neistinita, ali 'ajmo početi od te pretpostavke. Čiji ste onda vi agent gospodo iz HDZ-a. Drage dame i gospodo, žalosno je što mi tek sada 2016. raspravljamo o ovoj temi. Žalosno je što naš narod nije bio upućen u stvarnost koja ga čeka. Je li se itko od vas sjeća reklame kada smo pristupali EU? Pa to je bila, ako to nije bila propaganda Gebelsova što onda jest? Uvjeravali su ljude da će živjeti bolje a prva stvar koja se napravila kada smo ušli u EU je bilo poskupljenje svega i svačega, dizanje PDV-a, privatizacija, bijeg ljudi iz zemlje. Koja je bila pozitivna stvar koju smo mi dobili od EU? I opet ponavljam, stalno se vrtjela teza da će nam se otvoriti tržište od pola milijuna ljudi, tj. pola milijarde ljudi, 500 milijuna. A mi sad smo, kaže EU, vi nemate pravo ni svoje vlastito tržište zaštititi od naših proizvoda. A kakve šanse ima naš seljak u usporedbi sa njemačkim seljakom? Nikakve. Tečajna politika koju vodite od '94. godine je takva da je kuna precijenjena u odnosu na euro. I da po defoltu hrvatski seljak, njegov proizvod je skuplji od proizvoda njemačkog seljaka. PDV u Njemačkoj je manji a poticaji su valjda pet puta veći. I onda vi dovedene hrvatskog seljaka i njemačkog i kažete e sada se vi borite u onoj kako vi to kažete od onog svjetskog, trgovinskog, kako se to kaže WTO, Svjetska trgovinska organizacija, oni to zovu e sada idemo uživat u slobodnoj trgovini. Kakve šanse u toj slobodnoj trgovini imaju naši seljaci? I onda ne samo da upropastite seljake s te strane nego onda još i onu nekolicinu seljaka koji su izvozili u Rusiju, koji su mogli recimo mandarine tamo prodavati e kaže uvesti ćemo sankcije Rusiji. …/Upadica: Vrijeme kolega./… I šta onda? I onda kada seljaci propadnu, kada ih deložira onda ćete si reći, sami ste si krivi i vi iz Živog zida niste nikom pomogli. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na ovoj raspravi. Za repliku se javio uvaženi kolega Grmoja. Izvolite. **Grmoja, Kolega Pernar, znači u ovom prošlom istupu sam vas kritizirao ali pohvaliti ću jednu stvar koja je iz ovih vaših rasprava, koje često nemaju nekakvog velikog smisla, gdje vi pokušavate predstaviti da se u biti o nekim temama ne smije govoriti i da je zabranjeno, temama nego o određenim temama, nego o određenim temama treba govoriti kada je to tema. Na primjer tema tajnih deložacija je bila tema dok smo raspravljali o Ovršnom zakonu. I tada ste trebali govoriti o toj temi. Govorite da je tema HNB-a zabranjena tema, nije zabranjena tema jer ćemo uskoro imati točku, znači koju je MOST predložio ulaska revizije u HNB. Znači nema zabranjenih tema ali o temama treba govoriti u vrijeme kada je ta tema na stolu. A ono zbog čega bih vas pohvalio to je činjenica da ipak ove vaše rasprave imaju jedan pozitivan učinak na nas kao saborske zastupnike. Ja sam razmišljao dok ste vi govorili, rekli ste da trebamo sebi posvijestiti znači dostojanstvo saborskih zastupnika i činjenicu da odlučujemo o jako bitnim stvarima. I to je jako važno ali toga smo mi već svjesni, mnogi od nas, ja vjerujem. I još vas jednom podsjećam znači da većina ljudi ovdje kada bude dizalo ruke će dizati zato što se informiralo, ja se nadam da će tako biti i da će onda dizati ruke. A što se tiče hrvatske vanjske politike nju treba promatrati unutar kompleksnih odnosa, znači činjenice kako Hrvatska kao mala zemlja može braniti svoje interese. Još vam jednom kažem niste ponudili nikakve alternative ali s vama se slažem da Hrvatska u okviru mogućnosti kao mala zemlja i mala članica EU treba učiniti sve da štiti svoje nacionalne interese. Ja sam uvjeren ako ništa da će ove rasprave utjecati i na premijera i na sve saborske zastupnike da dobro razmišljamo o tome kada donosimo nekakavu odluku je li ta odluka u korist naših građana i u korist nacionalnih interesa. Evo što se toga tiče tu bih vas pohvalio… …/Upadica: Hvala./… A što se tiče ovoga da se konstantno predstavljate kao žrtva i da vam netko ne dopušta govoriti nije istina, samo trebate o određenoj temi … …/Upadica: Vrijeme./… … govoriti kada je ta tema na stolu. Hvala. Hvala uvaženom kolegi Grmoji. Odgovor na repliku uvaženi kolega Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Gospodine Grmoja, istina jest kada će se raspravljati o Izmjenama zakona o HNB-u da će se dozvoliti državnoj reviziji da unutra uđe. Međutim, ključno pitanje koje mi imamo nije to kako HNB nabavlja wc papir i da li guverner Vujčić troši službenu karticu za privatne potrebe ni da li je on bio na skijanju u vrijeme dok je navodno radio nego je ključno pitanje kakva je monetarna politika kakvu HNB provodi. Jer razlog zašto mi propadamo kao društvo nije u tome što guverner Vujčić troši 30 tisuća kuna manje ili više na kartici i da li njegov službeni vozač njega vozi za privatne potrebe itd., već pogrešna monetarna politika. A vaš predsjednik stranke Božo Petrov jer rekao nema govora o promjeni monetarne politike. Jer su njega novinari pitali, O.K, vi pričate o reformama, govorite o Izmjeni zakona o HNB-u hoće li biti kakve reforme monetarne politike? Ne kaže on, niti slučajno. I meni se čini da se ovdje često mijenja forma neka, kao navodno se nešto reformira a u suštini dan nakon što se taj zakon donese za sve će biti zapravo isto. Jedini koji će zapravo imat ikakve veze sa tom izmjenom Zakona o državnoj reviziji je u tome da će sad ovi u HNB-u živjet u strahu, a državna revizija imat više posla. Jedino te dvije grupe ljudi su grupe na koje će ta reforma utjecat. Na nikog drugog dame i gospodo. Blokirani će ostat blokirani, oni koji imaju kredite u valutnoj klauzuli će ostat s tim kreditima, oni koje muči ovaj katastrofalan tečaj i dalje će propadati i u biti se ništa ne mijenja reforme bez reformi. Hvala. Hvala na odgovoru na repliku. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Kolega Pernar, znači u vrijeme najveće proeuropske politike doktora Ive Sanadera tada sam bio, to se može lako provjeriti na lokalnoj razini protiv toga, čak mi je zabranjeno sudjelovanje i u Sinjskoj alci kao alkarskom momku. To je jedna prizemna razina baš zbog te sluganske … politike koja se podvila dok se uključivalo i … a vi ste tada bili slijednik mladi, relativno mlad proeuropske politike doktora Ive Sanadera. Ja to vama ne uzimam za krimen, ali vam ne dajem ni za pravo da vi nama znači namećete i podrugljivo svaki put govorite vi saborski zastupnici. Dapače u svom kratkom mandatu 5 mjeseci, ja nisam iz inkubatora, ja nisam predviđen ja sam čovjek sa sela u okolici Sinja, otac mi je bio transportni radnik, majka domaćica, ne kao što ste vi nabrajali. Nisam predviđen ni u jednom inkubatoru, slučajno sam postao saborski zastupnik zahvaljujući ujedno i svojim kolegama iz MOST-a. Ne vidim niti jedan vaš prijedlog koji ja neću podržati kada date u pisanom obliku. Evo ja vam sad obećavam, gledat ćete točno točkicu vi ga predložite. Razumijete? I monetarna politika i banke i tele operateri sve je to činjenica opljačkano bespravno i dozvoljene su političke elite, slažem se s vama i lijeve i desne i centralne. Ali je činjenica da u ovome trenutku trebaju prijedlozi, dajte prijedloge o kojima govorite, mi ćemo pokušati skupa ispraviti ili dođite vi kod nas u klub ili u SDP, ili ne znam gdje, ili u HDZ pa zajedno pokušajmo ako možemo, ako ne možemo onda nema smisla da ovdje sjedimo. A narod nas gleda i uvažava stavove i vaše i moje, nekom manje, nekom više ali je činjenica da u vrlo kratkom mandatu 6 mjeseci da nije bilo politike MOST-a vi još ne bi imali priliku biti saborski zastupnik zbog isključivo nacionalne zaštite nacionalnih interesa. I dobro to zapamtite, ne zbog toga da se uzdižemo nego je to činjenica. Da nismo bili preslagivači a s vama su na listi bili preslagivači ti koji nisu štitili nacionalne interese. Bulju. Odgovor na repliku kolega Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Gospodine Bulj moja je želja biti konstruktivan faktor u ovom Saboru. I ako ste vi kolege iz MOST-a stvarno iskrena srca otvoreni za to da se jedina nekretnina zaštiti od ovrhe, i da se zaustave tajne deložacije, da se ukine valutna klauzula, da se mijenja monetarna politika ili barem bilo koje od tih tema ja sam spreman sad poslije ove sjednice ići sa vama, sjesti za stol i dati konkretan prijedlog. Istog trena, znači nema govora sa moje strane o tome da ja ne znam vas napadam da bi vas napadao. Ja samo hoću ukazati da postoje određeni društveni problemi i da oni koji trenutno vladaju u Saboru, a to se zna, to je HDZ i MOST zapravo ne djeluju sa ciljem da se ti problemi riješe a trebali bi djelovati. Jer obje stranke „imaju hrvatski predznak“, a nažalost vidimo da čine nedovoljno, odnosno da se sluganski odnose ko Ivo Sanader kojem su klicali da je on europski prijatelj. Pa sjećam se onog propagandnog spota europski prijatelj Ive Sanadera gdje su hvalili Ivu Sanadera, on je dobar čovjek, Ivo Sanader je najbolji izbor za Hrvatsku, Ivo Sanader je moj dobar prijatelj itd. I na isti način na koji su se ti europski prijatelji tepali Ivi Sanaderu. Imam osjećaj da mi danas tepamo Van Rompuyu i ne znam Obami itd. Znači oni su se ulizivali ulizicama, a mi činimo isto to a od te politike ulizivačke, jer naša politika jest ulizivačka nemojmo se zavaravati, naš narod nema nikakve koristi, ima samo poniženje i patnju da ga vlastita policija tjera iz njegovog doma. Hvala. Zahvaljujem na odgovoru na repliku kolegi Pernaru. Slijedeći za repliku se javio uvaženi kolega Šipić. Izvolite. naknadno uključen./… Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo nisam imao namjeru replicirati ali s obzirom da me možda kolega Pernar prvi put vidi, jednostavno nisam mogao izdržati da ne kažem iako smo svi polako umorni, neki malo više jer su otišli očito, kolege iz oporbe su otišle, oni su već davno se umorili. Dakle normalno je gospodine Pernar da ne čuje./… dakle, gospodine Pernar u ovom domu je normalno da se kaže ono što misliš i to je zaista smo se svi skupa borili za to. Ali postoji jedno ali kod tog djela a to je da svom poslu pristupamo savjesno, istinito i odgovorno. Vaši nastupi u ovom domu svih ovih dana su postavljeni tako da sve što izgovarate nažalost ili nekim na sreću je ja bi to rekao ovako a mnogi će se i složiti enciklopedija krivo postavljenih teza i prijedloga. Toliko nepoštivanja prema kolegama, toliko neznanja, čistog populizma odavno nije viđeno u Hrvatskom državnom saboru. Vi mene prvi put vidite, s kojim pravom što je rekao kolega Bulj možete sve staviti u istu vreću i sve nas skupa nazvati kako ste nas nazvali? Dakle, mi smo birani kao i hrvatska Vlada od hrvatskog naroda. Dakle, velikom većinom gospodine Pernar kao i vas. Vas je birao jedan dio hrvatskog naroda i to priznajem. Ali ne možete ovako, na ovakav način od sebe raditi žrtvu. Gledao sam vas neki dan u Otvorenom. Vi kažete da vam je najveći gušt sa kolegom iz SDP-a koji nije tu, najveći gušt i najveća slast tuči po HDZ-u i još ono kad savjesno… …/Upadica Brkić: Vrijeme./… … pazite ovo, ispričavam se da završim. Još kaže da je najveći gušt kad savjesno kršite Poslovnik Hrvatskog sabora što je za vas i za sve skupa nas vrlo neprihvatljivo. Potrebni su argumenti, potrebne su kvalitetne rasprave, a ovo što vi radite je pokušaj medijski da izdignete se iznad sviju nas i iznad što je još poražavajuće iznad ove institucije. **Brkić, Milijan (HDZ)** Hvala lijepo kolega Šipiću. Odgovor na repliku uvaženi kolega Pernar. Izvolite. **Pernar, da HDZ hrvatskom narodu nije napravio to što je napravio, da HDZ nije isisavao novac iz državnih poduzeća, pa onda putem tog prljavog novca dobivao izbore, da vaš bivši predsjednik stranke nije bio u zatvoru, a ovaj tu kojeg ste sad smijenili nije u zatvoru i na sudu isključivo zato jer vas drži ucijenjene jer sve zna budući je vodio policiju i tajne službe meni ne bi bio gušt vas potkopavati. Ali kada uzmete u obzir to što ste vi napravili od naše zemlje, vi gospodo iz HDZ-a, da vi gospodo iz HDZ-a što ste napravili. Vjerujte mi da mi je slast da vam vratim barem jedan posto ili 0,001% onoga

Sljedeći se za raspravu, odnosno za završnu riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida javio uvaženi kolega gospodin Pernar. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Htio bih reći da mi je velika radost što imam priliku govoriti ovdje, jer mogu govorit o stvarima o kojima se prije u Hrvatskom saboru nije moglo pričati. I ne samo da nije moglo, nego javnost uopće nije ni razmišljala o tim pitanjima. Danas razmišlja i danas se o stvarima o kojima smo mi raspravljali, danas i sutra će ljudi u svojim domovima razgovarati i pitat će jedni druge je li ova politika koja se trenutno vodi u našem interesu ili nije. Da li ako se ona nastavi ćemo mi ostati bez imovine i svi morat napustit zemlju ili ćemo u njoj ostati? Moja iskrena želja nije vas napadati do sudnjeg dana gospodo iz HDZ-a i MOST-a. Moja je želja da danas ili sutra sjednemo zajedno za stol i kažemo hajmo promijenit Ovršni zakon u suštinskom smislu. Hajmo Zakon o HNB-u promijenit u suštinskom smislu. Znači, ja sam rekao gospodo draga kada sam bio kod predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović sljedeće riječi. Pitali su me novinari jeste li odlučili kome ćete dati potpise. Ja sam rekao kada bi gospodin Plenković htio promijenit kurs hrvatske politike i bit vođa i državnik, a ne glasnogovornik Bruxellesa da je sada ovdje pored mene ja bih mu dao svoj potpis. Znači, ja vama bez obzira na sve što ste napravili u našoj državi ja vam sve opraštam i ništa vam ne zamjeram ako ste spremni okrenuti novu stranicu u hrvatskoj povijesti. Na isti način na koji ste vi abolirali udbaše i kosovce jer ste skupa s njima stvarali državu na isti način ja sam spreman abolirati sve vas od sve krivnje za svu pljačku i sav kriminal pod samo jednom pretpostavkom a to je da se s tom politikom prestane i da se počne vodit politika u interesu naše države. Znači ja nisam zlopamtilo, nisam osvetoljubiv čovjek, nemam ništa protiv nikog od vas osobno. Znači, ovdje se ne radi o nekom mojem osobnom animozitetu ili želji da ja ne znam budem klaun i vas zabavljam. Jer u biti ova uloga koju ja imam je vrlo nezahvalna i ja bih radije volio da ju ja nemam i da je politika naše zemlje drukčija i da ja nikad nisam morao ići u politiku. Ali na žalost svojim djelovanjem vi ste me prisilili da politički djelujem. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na ovoj raspravi. Za repliku se javio uvaženi kolega Lacković. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, čuli smo salve kritika na rad gospodina Pernara, a onda ja imam potrebu iako mu nisam odvjetnik da pohvalim njegov rad. Dakle, mi se moramo u Hrvatskom saboru prihvatiti činjenicu da će postojati ljudi koji će diskutirati, debatirati na drugi način. Vi odnosno svi mi zajedno ne moramo i ne trebamo njega ukalupit u naš način razmišljanja, a kada ga pokušavamo natjerati da on ne iznosi svoje stavove ili da ih ne iznosi na način na koji ih iznosi onda mu samo dajemo, odnosno dajemo svi zajedno i dajete vi priliku da ih on samo još jedanput ponovi i obrazloži. Tražeći od gospodina Pernara da daje i konstruktivne prijedloge nije umjesno, jer on govori o pitanjima koje nemaju trenutno odgovora u Hrvatskoj i upravo zbog toga je dobro da se ta pitanja čuju. Ti problemi o kojima on progovara rješavat će se jednog dana. On je na tragu da želi veći suverenitet za Republiku Hrvatsku, svi mi znamo da ga jednim dijelom gubimo ulaskom u članstvo EU i NATO savez. Ali sve su to činjenice koje bi mi kao ozbiljni ljudi trebali shvatiti i pustiti gospodina Pernara zaista da razmišlja svojom glavom i da kaže a ne da smatramo da on nas provocira. Ja osobno smatram da nas ne provocira i ja ću ponovno reći neće proći dugo vremena kada će njegovi prijedlozi dobiti prostora u zakonskim rješenjima. Hvala. Zahvaljujem na replici uvaženom kolegi Lackoviću. Odgovor na repliku kolega Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Želim se zahvaliti gospodinu Lackoviću na tome što je bio iskren i što nije prema meni postupio kao prema političkom neprijatelju već je jednostavno iskrenim razmišljanjem izrazio svoje mišljenje. Ono što hoću reći je da postoji razlika između načina na koji se Amerika odnosi prema drugim zemljama i Rusija. Predsjednik Putin, predsjednik Ruske Federacije je rekao sljedeće riječi: „Mi smo nekada zemlje istočne Europe držali u vazalnom odnosu i prisiljavali smo ih silom da nam služe. I mi smo vidjeli da je ta politika gdje nema partnerstva nego vazalstvo i sluganstvo pogrešna i da ona nema budućnosti. Međutim, Rusija je iz tih tranzicijskih vremena naučila povijesnu lekciju da zemlje imaju pravo na slobodu i suverenitet.“ A za razliku od Rusije koja ne vodi više takvu politiku da drži zemlje u ropskom i vazalnom položaju Amerika i EU nažalost imaju potrebu odnosno nastavljaju s provođenjem takve politike. A naše vlade kao da se jedna za drugom više ulizuju koja će im više služiti. I što se više prostituira znači ti političari kao npr. ministri financija neki bivši koji su sada i u novoj Vladi onda im MMF u zauzvrat što su provodili njihovu politiku, a sigurno ta politika nije bila u našem interesu im daje visoko plaćena mjesta u Washingtonu. A onda nam dolazi premijer iz Bruxellesa i onda te iste ljude koji su već jednom izdali Hrvatsku reciklira i vraća nazad iz MMF-a i Washingtona ovdje da nam opet vode politiku. Smatram da je takva politika pogrešna i za svaku osudu. A i na vama kolege iz HDZ-a je da se pitate koji je dugoročni smjer i budućnost naše zemlje ako se ona nastavi. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem gospodinu Pernaru na odgovoru na repliku. I završna riječ u ime predlagatelja predsjednik Hrvatske vlade gospodin Andrej Plenković, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Brkić, uvažene kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. Prije svega hvala vam na vašim raspravama, na razmišljanjima, mislim da smo očito dobro pogodili da ovakve rasprave na plenarnoj sjednici su potrebne i korisne u Hrvatskom saboru i dobro je da o temama o kojima se raspravlja u institucijama EU i hrvatska javnost bude upoznata. Ovu praksu ćemo nastaviti. Vjerujem da će u ovoj raspravi kada dođe sjednica Europskog vijeća u prosincu možda i veći broj zastupnika nastojati dati svoj stav i u njoj izraziti svoje mišljenje. Što se tiče nekoliko aspekata koji mi se čine bitnim za zaključnu raspravu. Prvo je stavovi Hrvatske. Dakle, kolega Klisović vi ste dugi niz godina bili u diplomaciji kao i ja i imate jedno određeno znanje i uvid kako izgledaju rasprave u vijeću i one koje su otvorene i one koje su zatvorene. Mislim da dovoljno znate o tome. Kada je riječ o stavovima Hrvatske, prvo o migracijama. Vrlo jasni i čvrsti stavovi i Hrvatske i Hrvatske vlade. Broj jedan riješiti problem na izvorištu. To je prvi i osnovni stav, a to znači štititi vanjske granice EU, sve ono što participiraju već pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova bilo da je riječ o Grčkoj, bilo da je riječ o Bugarskoj, Makedoniji. Konkretan doprinos tome da problem bude što dalje od našeg teritorija i što dalje od naših granica, a da bude dio cjelovite politike EU. Drugo je dogovori i poštovanje dogovora sa Turskom koja je presudna na ovoj ruti koja je lani nas dok ste vi bili dijelom na vlasti svojom propusnošću u smislu izlaska ljudi iz Turske dovela u situaciju da je preko 700 tisuća ljudi prošlo kroz Hrvatsku. Kako su oni prošli? Jesu li dobro prošli na početku? Je li vaša Vlada dobro reagirala kada je nakon samo nekoliko dana blokirala granicu za gospodarski tranzit između Hrvatske i Srbije? Nisam siguran. Da li je bilo nekih dramatičnih problema? To je drugo pitanje. Ono kako ćemo mi urediti kontrolu naše granice je da će MUP koji je već u ovom trenutku podigao pripravnost, gdje se na puno detaljniji i angažiraniji način predstavnici niza policijskih uprava već sada su pozicionirani da kontroliraju zelenu granicu, da nemamo nikakav zabilježeni veći broj nekontroliranih i nezakonitih ulazaka u Hrvatsku, a da to MUP MUP nije evidentirao, da nije reagirao pa da nije reagirao i vraćanjem u zemlju odakle su ti ljudi došli. To se u ovom trenutku nije dogodilo. Treće, poštivat ćemo i međunarodno pravo i europsko pravo i nacionalne propise. Založit ćemo se za reviziju dublinskog režima. Založit ćemo se za puno funkcioniranje schengenskog sustava. Založit ćemo se za brzo ispunjavanje kriterija da Hrvatska postane članica schengena, da se iskoriste svi novci koje smo dobili prigodom ulaska u EU a u EU a to je ako se dobro sjećate 120 milijuna eura, da nastojanja koja Ministarstvo unutarnjih poslova radi budu i konzistentna i koherentna s onim što smo preuzeli kao obvezu i što se od nas od strane Europske komisije očekuje da provedemo na vrijeme. Naravno da ćemo pritom biti i humani. Izuzetno važan aspekt, izuzetno važan aspekt. Ta kriza ima i svoj humanitarni karakter i onaj tko u Hrvatsku stjecajem okolnosti dođe bit će ljudski tretiran. Bit će poštovan, nastojat ćemo mu pomoći sa svih aspekata kao što to radi i MUP kao što to radi Crveni križ kao što rade sve druge službe koje su bile uključene. Danas više na razini EU nemate dvojaku politiku. Nema više ni apriorne willkomen politike niti …/ne razumije se./… politike niti politike žica i ograda da je to ili/ili. Radi se na očuvanju jedinstvene europske politike u kontekstu migracije i u kontekstu izbjegličke krize mješovitim pristupom međuresorskim pristupom i vanjske politike i sigurnosne i razvojne i unutarnje sigurnosti i svih onih službi koje su zadužene za human i možemo reći pristup koji osigurava i zdravstvenu i svaku drugu zaštitu ljudi koji prolaze ili su u članicama EU. Mi smo također preuzeli obveze kad je riječ i o premještanju i o preseljenju. Vi ste bili tada između ostalog ako se ja dobro sjećam na tim vijećima kada su se te odluke donosile. Broj ljudi koji je tada temeljem distribucije i temeljem kalkulacije na razini EU Hrvatska prihvatila je 1583 osobe, po osnovi premještaja 968, po osnovi preseljenja 615. U realnosti jako mali broj u biti se preselio u Hrvatsku, gotovo gotovo neznatan u ovom trenutku. Prema informacijama ministra unutarnjih poslova na našem teritoriju u ovom trenutku negdje oko 800 ljudi koji su u različitim pravnim statusima, taj broj ne predstavlja niti sigurnosnu ugrozu, niti financijski problem na bilo koji način. Situacija koja je trenutno pred nama ne zahtjeva nikakvu alarmantnu akciju. Zahtjeva ozbiljnu pripremu, razradu više scenarija i koordinaciju sa svim zemljama koje su nam u okruženju. Za nekoliko dana će ministar unutarnjih poslova ići u Prag na sastanak tzv. Salzburške grupe dakle jedan krug ministara unutarnjih poslova kako bi se dalje koordinirale zajedničke akcije. Kada je riječ o trgovinskoj politici, dakle što se tiče same CETA-e i nema nikakvih dilema. Sveobuhvatni trgovinski sporazum sa Kanadom će biti koristan za hrvatske poduzetnike, za kanadska ulaganja. Nema nijednog aspekta koji bi za Hrvatsku u bilo kojem scenariju mogao biti štetan. I mi ćemo se založiti da se ovaj problem i u Belgiji riješi. Valonska vlada koju vodi gospodin Magnet, sada u razgovorima evo dok mi raspravljamo ovdje zasjeda i vodi dijalog sa belgijskom vladom kako bi našla rješenje. Ja se slažem s vama, možemo i mi pokrenuti inicijativu o tome kako sklapati sporazume trgovinske na razini EU. Vi znate da je EU subjekt međunarodnoga prava, da imate mješovite ugovore kakav i ovaj TTPS-ov, a to znači da zahtijevaju i ratifikaciju na razini EU i na razini država članica. Ta je odluka donesena stoga da se upravo podcrta politički značaj tih ugovora i da se uključi nacionalne parlamente u raspravu o sadržaju tih ugovora. Dakle to je ono što je bit. Kada smo govorili o transparentnosti procesa, neko je ovdje kazao da je mislim da je profesor Dodig rekao da je kolegica Borzan prošla jako velike procedure ne bi li vidjela tekst onih poglavlja koja su dogovorena u TTIP-u. Nije to baš tako komplicirano, uzme se slušalica, nazove se, dobije se termin i pogleda se dokumentacija. Dakle stvar je poprilično jednostavna, međutim zahtijeva određeni respekt prema onima koji pregovaraju. Ne može se baš sve pregovarati na internetu, svi koji su ikada ulazili u pregovore o bilo kojoj vrsti ugovora, a kamoli međunarodnih ugovora znaju da moraju imati određenu marginu. Međutim stupanj informiranosti najšire javnosti, osobito u kontekstu rastućeg, galopirajućeg populizma u EU i lijevog krajnje i desno krajnje. Pogledajte rezultate za Europski parlament, zašto smo mi vodili kampanju u ovim izborima za Hrvatski sabor koja je bila kompletna negacija tom pristupu, zašto smo dobili pozitivne poruke svih mogućih kolega koji su dio političkog mainstreama za našu kampanju i izbore koje smo pobijedili jer smo išli i sadržajem i strategijom i taktikom protiv onoga što je danas trend u EU i ja ću to nastaviti. I to će biti jedan od glavnih ciljeva ove hrvatske Vlade i ove parlamentarne većine jer cijenimo sadržaj, cijenimo konkretno, a protiv smo demagogije, protiv smo a la cart kombiniranja i smišljanja nekih informacija koji ljudima, koji nemaju dovoljno saznanja u današnjim tehnološkim uvjetima daju za vjerovati da su scenariji u stvari nešto drugo. Nisu. Pravi scenariji su oni koji su ozbiljni, dugo pripremani, temeljito analizirani. Mi nismo ušli u EU slučajno. To je bio strateški cilj svih hrvatskih vlada od početka, od prvog govora predsjednika doktora Tuđmana ovdje u Hrvatskom saboru, njegova točka tri tog programa je bila europski … Mi smo ga ostvarili nakon 23 godine uz tešku muku, uz reformu pravnog, političkog, gospodarskog sustava, pa možemo čak reći fenomenološki i uz promjenu mentaliteta i taj posao nije bio ni lagan i još smo pobijedili na referendumu 2012. godine, gdje smo ostvarili nacionalni konsenzus i desnog i lijevog dijela političkog spektra. I uprkos tome 33% ljudi koji su izašli bili su protiv. To je obveza da nastavimo proces objašnjavanja i tumačenja našeg članstva u EU i svih europskih politika. I stoga sam ja danas ovdje, prije sam tu ponovno u Saboru nego što smo održali sjednicu Vlade. To je svjesno i namjerno i sa punim poštovanjem prema Hrvatskom saboru i izabranim zastupnicima i to ćemo nastaviti. Imali ste i vi prigodu raditi ovakvu vrstu metodologije u EU dok ste bili na vlasti, niste. Premijer u vaše vrijeme prema mojim informacijama je bio samo dva puta na ovu temu cjelovito rezimirao jednogodišnju aktivnost u Europskog vijeća. Ja ću to promijeniti jer smatram da je to potrebno jer sam to vidio i u prvoj europskoj kampanji i u drugoj europskoj kampanji i u kampanji za Hrvatski sabor jer smatram da imamo odgovornost svi zajedno i kao Vlada i vi kao zastupnici i mi svi kao političke stranke, dati tome doprinos. Ne popustiti demagogiji da nama upravlja Bruxelles, da nama upravlja Washington, da nama upravlja MMF, Svjetska banka, Europska komisija, Europsko vijeće, ne. Mi smo dio tog procesa jer smo htjeli to biti. Dakle te institucije su i naše institucije. Europsko vijeće je i hrvatska institucija jer u njemu sudjelujemo jer u njima artikuliramo stavove pa ako hoćete i o politici i Hrvatske i EU u Rusiji o ključnim temeljnim načelima. Ako postoji restriktivni režim, pa nije on smišljen zato što je neko to ovako aleatorno ili slučajno želio. Postoji s razlogom zbog nepoštivanja temeljnih načela međunarodnoga prava, temeljnih postulata cijelog međunarodnog poretka, zato postoje ti restriktivni režimi. Nitko njima nije oduševljen, ali to su načini na koji se reagira na određena ponašanja i određene modele ponašanja koji su prilično vidljivi i prilično očiti u nekoliko primjera, a zadnja o kojoj smo raspravljali je bila situacija u Siriji gdje je vrlo jasno u zaključcima postignut konsenzus ukoliko se situacija pogorša EU ima na raspolaganju i razmotrit će sve druge scenarije. Onome tko zna čitati između redaka vrlo jasna poruka, nije mogla biti jasnija i o tome je postignut konsenzus uključujući i podršku Hrvatske, da bude sasvim jasan, konsenzus i to je ono što trebamo znati i trebamo imati na umu. Kada je riječ o pitanjima koja se tiču izlaska Ujedinjene kraljevine iz EU. To je tema o kojoj ćemo morati još ovdje detaljno raspravljati. Posljedice tog političkoga događaja a to je negativni referendum za kojeg sam ja nekoliko puta javno govorio da je bio nepotreban, krajnje nepotreban i koji je ispao gubitnička situacija i za onoga tko ga je pokrenuo i za zemlju o kojoj se radi a cijeli europski projekt doveo u situaciju da mora na novi način promišljati o budućnosti Europe. Budućnost od 27 članica i financijski i institucionalno i u krajnjoj liniji u uređivanju odnosa sa Ujedinjenom kraljevinom. To su teme o kojima ćemo otvoriti ovdje raspravu, vrlo detaljnu. Ja sam jako otvoren i jako spreman za svaku europsku temu, za svaku vanjsko političku temu, zajedno sa ministrom i svim drugim ministrima kojih se to tiče jer će se ticati i Hrvatske. Ušli smo relativno recentno, sada već više od 3 godine pa nam možda ta cijela situacija ne izgleda toliko krupna kao što izgleda onima koji su u Europskoj i njih puno više zabrinjava jer znaju i doprinos proračunu i garancije i niz posljedica koje će to imati za funkcioniranje i međunarodnih financijskih organizacija. Prema tome, moja je želja da ovakve teme budu tematske. Ne možemo u jednoj raspravi otvoriti baš sve teme vanjske politike i međunarodnih odnosa, držimo se ove 4. Ja imam svu otvorenost i spremnost da o svim njima razgovaram. Međutim, ne želim razgovarati baš o svim temama u jednom trenutku. Možemo dogovoriti jednu dinamiku rasprava i na Odboru za vanjske poslove i na Odboru za europske poslove, ministri će doći, protumačiti sve one teme koje su od relevantnosti za hrvatsku javnost i za saborske zastupnike. Mislim da će ta praksa podići svijest o istinitim i činjenično utvrđenim i politikama a i našim stavovima. Dakle da ne budu u nekakvom kontekstu polu informacija, neprovjerenih informacija jer svi referendumi koji su održani zadnjih 15-ak godina i koji su bili negativni u članicama EU, bilo ih je jako puno, u Nizozemskoj, u Irskoj, u Francuskoj, u Grčkoj, u Švedskoj, ovaj sada u Ujedinjenoj Kraljevini su uglavnom završili tako jer su informacije, uglavnom nisu bile točne bile plasirane kao da su točne. Jer ljudi nemaju vremena provjeravati te detalje, poklanjaju povjerenje nečemu što djeluje kao da je istina. E tome ćemo stati na kraj, to se u Hrvatskoj neće dogoditi nego ćemo dati točnu, kvalitetnu, jasnu, preciznu informaciju. Može netko biti protiv toga, dapače, može netko biti za ali onaj koji je protiv mora reći to je iz tog razloga a ne iz fabriciranih argumenata. To je ono čemu ću se usprotiviti. Svatko može biti protiv pa i članstva Hrvatske u EU. Ova je Vlada za Europsku uniju, HDZ je za EU jer je tome dao veliki doprinos i u pregovorima i cijelih protekli 20 godina. Koliko je meni poznato i ključne opozicijske stranke su za, ne dovodimo u pitanje temeljna postignuća našeg međunarodnog pozicioniranja. Mi smo sa članstvom u Sjevernoatlanskom savezu riješili jednu od najbitnijih stvari a to je pitanje kolektivne sigurnosti zemlje. To znači da naša sloboda više nikada ni na koji način ne može doći u pitanje na način kao što nam je sigurnost i teritorijalni integritet bio ugrožen '91. godine. Političke ciljeve, stabilnosti, pravne sigurnosti, mogućnosti za gospodarski razvoj ostvarujemo kroz članstvo u EU. I na tome ćemo raditi. I na tome će svatko od ovih ministara pa i članova ovog Hrvatskoga sabora imati prigode doprinositi i u susret prvom semestru, odnosno prvoj polovici 2020. kada ćemo predsjedati EU. Zato ćemo i kroz ovaj zajednički rad u Hrvatskom saboru doći na razinu te 2020. da će svatko od hrvatskih u tom trenutku političkih predstavnika koji bude predsjedavao pojedinim tijelima vladati tim temama kao da su one koje su svaki dan u Hrvatskom saboru. To je cilj. A i da javnost bude pripremljena odgovarajuće za takvu veliku ulogu koju ćemo imati za 3 godine. I to radim sa punim premišljanjem, pa i predumišljajima, ako hoćete, i sa punim uvjerenjem da ćemo kvalitetno ispuniti te zadaće. Sve komentare, svih kolega koji su bili tamo i oni koji su iz lijevog političkog spektra ili liberalnog i oni koji pripadaju obitelji pučkih stranaka, svi su bili pozitivni. Dapače, misle da smo u srednjoj Europi jedna jako, jako, jako kvalitetna, pa ne bih rekao iznimka ali primjer koji može i drugima kvalitetno poslužiti u izbornim kampanjama i u kontekstu relaksiranja političkog dijaloga i europske usmjerenosti a pri tome štiteći nacionalne interese. To je slika Hrvatske danas, zemlje koja pitanja sa susjedima rješava dijalogom, koji zna štititi nacionalne interese i koja prepoznaje europski proces i koja razumije globalni kontekst i u njemu se odgovarajuće pozicionira. To su temeljni postulati našeg viđenja međunarodnih odnosa i vanjske politike. I stoga u petak idemo u Sarajevo i Mostar, svjesno i namjerno, da pošaljemo poruku da, hrvatskoj novoj Vladi Bosne i Hercegovine apsolutno vanjsko politički prioritet br. 1. I od nas se očekuje da to učinimo a mi ćemo tu zadaću ispuniti u sljedeće 4 godine i to na korist kohezije i funkcioniranja BiH-a i na korist jednakopravnosti i zaštite interesa Hrvata kao konstitutivnog naroda, vrlo konkretno i po sektorima i politički. I to je naš cilj. I na tom tragu će ova Vlada voditi i svoju europsku i svoju vanjsku politiku, dati će maksimalan doprinos i u svakom trenutku štititi hrvatske nacionalne interese jer nas nije birao nikakav Brisel, nije nas birao nikakav Washington, birali su nas hrvatski ljudi kojima jedino odgovaramo. A odgovaramo tako da jako dobro razumijemo u kojim okolnostima trebamo voditi našu politiku na europskoj i na globalnoj razini. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Vlade RH gospodinu Plenkoviću. Imamo jednu repliku. Za repliku se javio uvaženi kolega gospodin Klisović. Izvolite. Hvala lijepo. I zahvaljujem premijeru Plenkoviću na završnom izlaganju, što je u njemu dotakao nekoliko pitanja koje sam i ja podigao. Ja naravno nisam očekivao da odgovori na sva pitanja, bilo ih je pregršt, kao što nisam očekivao da odgovori na ona pitanja za koja je potrebna određena diskrecija i koja se raspravljaju u Europskom vijeću u jednom diskretnom tonu. Ali s druge strane o svim pitanjima koja su podignuta u Saboru i o kojima treba raspraviti mi moramo naći format kako ćemo raspraviti. Ako ne možemo u plenumu Sabora, u javnoj sjednici u redu, ali zato možemo možda u zatvorenim sjednicama relevantnih odbora. Jedino na taj način saborski zastupnici će dobiti mogućnost da se stvarno očituju od pitanja koja su od našeg interesa, koja su vrlo važna o kojima se raspravlja na razini šefova vlada i država u Europskom vijeću. I u tom smislu pozdravljam ono što je premijer kazao da možemo tematske rasprave, dubinske rasprave ostaviti za odbore ukoliko je potrebno u zatvorenom formatu. Što se tiče prioriteta migracijske politike Vlade, ako sam ja dobro razumio dakle Vlada će također zadržati prioritete sigurnosti zemlje i sigurnost građana. Hrvatska ne kao hotspot ili saborni centar i puno poštivanje prava migranata koje im daje naše zakonodavstvo, europsko ili međunarodno pravo. I u tom smislu ja pozdravljam taj kontinuitet u odnosu na politiku Vlade koju je vodio SDP i mislim da je to najbolji način da imamo jednu suvislu politiku u budućnosti. Ja sam u ime kluba pozdravio i ovu inicijativu da se nakon svakog Europskog vijeća održi ovakva sjednica Sabora u kojoj će premijer izvijestiti Sabor. Da u pravu je, premijer Milanović nije dolazio svaki puta, nakon svake sjednice ali je poštivao ono što u zakonu piše, dakle jednom godišnje je dao jedan sumani prikaz svega onoga o čemu je Europsko vijeće razgovaralo. predsjednik Vlade gospodin Plenković. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Točno, točno. Kolega Klisović vaš je tadašnji predsjednik Vlade rekao, pristupio ovoj temi onako kako Francuzi kažu „Servis minimum“. Dakle najmanje što se može prema zakonu. Ja naprotiv idem maksimalistički i to za dobro Hrvatske i za dobro Hrvatskog sabora i za kvalitetnu komunikaciju između Vlade i Hrvatskoga sabora. Što se tiče kontinuiteta ne, nema nikakvog kontinuiteta sa vašom politikom koja je u roku od tjedan dana naruši odnose sa svim zemljama u susjedstvu. Naša će politika biti politika dijaloga koja će izbjeći sve krizne situacije sa susjednim državama unaprijed i na taj način pridonijeti i zaštiti vanjske granice EU i poštivanju i hrvatskog i europskog i međunarodnog prava i dobro susjedskim odnosima. Jer to je poanta svih formata koji su napravljeni bilo na razini EU, bili u formatima nekoliko država članica pa i onih koji nisu članice EU da se preveniraju krizne situacije gdje se sa ljudima koji dolaze iz praktički ugroze vlastitih života kasnije na jedan nehuman način postupa a bez da su se države koje su se zatekle u toj situaciji kvalitetno dogovorile prije toga i pripremile scenarije. To je odgovorna politika, to je ona odgovorna politika koja će štiti i nacionalni interes Hrvatske i pristupiti humano prema onima koji se nažalost nađu u situaciji kao što se to veliki broj, odnosno stotine tisuća ljudi našlo prošle godine, a sve ćemo to raditi u okviru šireg pristupa cjelovitog rješenja. Bez takvog pristupa nema niti korektne niti kvalitetne suradnje sa drugim državama u našem okruženju, niti nema rješavanja dugoročnog problema izbjegličko-migracijske krize. I tu će svi resori podnijeti svoj dio odgovornosti, pripremiti dokumente a Vlada će vladati tim procesom i upravljati njime a ne da kriza upravlja dinamikom dovođenja kao što smo vidjeli prije godinu i nešto dana. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem se na odgovoru na repliku. Ovime zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. O ovoj točci glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. I još jednom zahvaljujem predsjedniku Vlade RH gospodinu Plenkoviću, potpredsjedniku Vladu gospodinu Stieru i ministru gospodinu Orepiću na ovom jednom novom obrascu hrvatske politike, na otvaranju vrata jednoj novoj dobroj praksi u izvješćivanju Hrvatskog sabora o sjednicama Vijeća europskog. poštovane kolegice i kolege srdačno pozdravlja. Sutra nastavljamo sa raspravom i sjednicom u 9,30 sati s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Hvala lijepo i doviđenja.